Ég lagði þessa fyrirspurn fram vegna þess að Byggðastofnun hefur ítrekað staðfest að lóðarleiga í Reykjanesbæ sé langhæst á landinu og spilar ríkið þar stórt hlutverk. Reynt var að fá ríkið til viðræðna um breytingar á þessu en það skilaði engum árangri. Sveitarfélagið sjálft er ekki að rukka sömu háu lóðarleigu og ríkið og því tel ég eðlilegt að fá fram samanburð á milli sveitarfélaga hvað þetta varðar. Það væri í hæsta máta óeðlilegt ef ríkið væri að mismuna fólki eftir því hvar það býr. Ég vil þess vegna ítreka ósk mína um svar við þessari fyrirspurn minni. Það eru komnir fjórir mánuðir síðan hún var lögð fram og því á að vera komið svar fyrir löngu.

Virðulegi forseti. Í þessu frumvarpi er verið að framkvæma aðgerðir undir yfirskini loftslagsaðgerða á kostnað bæði líffræðilegs fjölbreytileika og umhverfis og munum við Píratar því greiða atkvæði á móti þessu frumvarpi.

Virðulegi forseti. Það eru nokkur atriði sem ég vil halda á lofti varðandi þetta mál. Fyrst og fremst snýst það um að gera útgerðum kleift að eyða minni olíu við tilteknar veiðar með því að skapa hvata fyrir útgerðir að endurnýja eða endurbæta skipakost sinn með umhverfisvænni skipum sem hafa stærri og hæggengari skrúfur en samdrátturinn kann að nema allt að 50% í minni olíunotkun. Umræðan hefur mikið snúist um það að fleiri skip geti með þessari lagabreytingu veitt innan viðmiðunarlínu. Það er þó ekki, enda snýr þessi lagabreyting ekki að því að veita skipum heimild til veiða á svæðum þar sem þau mega ekki veiða í dag. Í minnisblaði matvælaráðuneytisins til hv. atvinnuveganefndar kom fram að meginþorri fiskiskipa geti í dag stundað veiðar fyrir innan og utan viðmiðunarlínu með mismunandi takmörkunum. Hér má benda á takmarkanir sem settar eru á veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginni, takmarkanir sem lúta að veiðisvæðum og þeim tíma sem veiðar mega fara fram.

Herra forseti. Ég styð þessa tillögu, aðgerðaáætlun í málefnum hönnunar og arkitektúrs, það er margt ágætt í þessu. Ég verð hins vegar að koma því á framfæri að nefndin hefur því miður ekki horft til umsagnar Minjastofnunar um málið. Umsögnin er vönduð og hefur að geyma mikilvægar upplýsingar og tillögur. Það eru vonbrigði og ég held að þetta hafi verið ákveðin mistök. Í tillögunni er ekkert minnst á mikilvægi handverksþekkingar, aðferða og efnisvals við viðhald og endurgerð mannvirkja sem tilheyra íslenskum byggingararfi undir kaflanum um menntun framsækinna kynslóða er ekkert minnst á námsframboð um hefðbundið handverk eða viðhald gamalla húsa. Undir kaflanum um sjálfbæra innviði er ekkert minnst á endurnýtingu húsa og mannvirkja. Ekkert er minnst á varðveislu vegna byggingarlistarlegs eða menningarsögulegs gildis og ekki síst umhverfis- og sjálfbærnisjónarmiða. Herra forseti. Þetta er mikill galli á annars ágætri tillögu.

um greiðslu meðlags til rétthafa sem búsettir eru erlendis. Við höfum tekið snúning á þessu máli í nefndinni og það er miðað við að heildarendurskoðun laganna hefjist strax við gildistöku þessara laga og stefnt er að framlagningu nýs frumvarps um innheimtu meðlaga eins fljótt og kostur er. er. Vil ég vísa þessari hugmynd inn í þá vinnu og ég tek undir þessar breytingartillögur hv. þingmanns, að þær verði teknar til skoðunar ásamt því að heildarendurskoðun fari fram,

það sem ég tel vera mistök við lagasetningu tengda meðlagsgreiðslum til aðila búsettra erlendis. Mig langar að nota þetta tækifæri til að þakka hv. framsögumanni fyrir að taka jákvætt í það að skoða þetta og ræða það bæði innan nefndarinnar og við ráðuneytið. Vonandi náum við að koma þessu í lag í haust þegar þessi heildarendurskoðun fer í gang. Í ljósi þessara jákvæðu viðbragða vil ég koma því á framfæri við hæstv. forseta ég fer ekki lengur fram á það að málið gangi aftur til hv. umhverfis- og samgöngunefndar milli umræðna.

Við glímum við verðbólgu um þessar mundir á nokkuð breiðum grunni og við eigum mikið undir í baráttunni því verðbólguástand verður erfiðara að eiga við eftir því sem það gerist þrálátara. Stöðugleika á vinnumarkaði er nær ómögulegt að ná ef verðbólguvæntingar lagast ekki, fjármagnskostnaður í hagkerfinu vex, hætt er við að það dragi úr fjárfestingu og verðvitund bjagast. Heimili sem eiga erfitt með að ná endum saman verða fyrst fyrir barðinu á verðbólgu og þess vegna þarf að huga sérstaklega að þeim heimilum. Þá eiga mörg heimili erfitt með að ráða við ört hækkandi greiðslubyrði vegna óverðtryggðra húsnæðislána. Af öllum þessum ástæðum og fleiri til er mikilvægt að horfur um verðbólgu til næstu missera lagist. Virðulegi forseti. Það er gríðarlega mikilvægt þegar við ræðum um stöðu efnahagsmála að við séum raunsæ á það hvernig mál hafa þróast undanfarin ár og misseri því þótt verðbólga hafi farið vaxandi hafa lífskjörin farið mjög ört batnandi undanfarin ár. Hver myndi t.d. trúa því, miðað við umræðuna eins og hún er hér í dag, ekki síst á Alþingi, að þrátt fyrir vöxt verðbólgunnar er það enn svo að kaupmáttur launa verkafólks á almennum vinnumarkaði er nú meira en 15% hærri en hann var í ársbyrjun 2015? Eða að almennt á vinnumarkaði sé kaupmáttur launa hátt í 10% hærri en í ársbyrjun 2019? Kaupmáttur lægstu tekjutíundarinnar hefur vaxið mest undanfarin ár og það sama átti við í fyrra. Þetta sjáum við af álagningartölum vegna skattframtala fyrir árið 2022. Kaupmáttur lægstu tekjutíundarinnar fór í fyrra mest upp af öllum tekjutíundum. Vaxtagjöldin hafa jú vissulega hækkað og hafa aðeins dregið úr kaupmætti en það var aðeins að hluta sem það gerði á móti tekjuvexti. Við sjáum það sömuleiðis að þessa jákvæðu þróun, þennan mikla kaupmáttarvöxt, þessa lífskjarasókn sem við höfum verið í, höfum við fengið m.a. vegna þess að við höfum verið að lækka skatta, ekki síst á tekjulægri einstaklinga. Og efnahagsbatinn eftir heimsfaraldur hefur verið sterkari hér á landi en víða annars staðar. Hagkerfið óx um 6,4% í fyrra og stefnir nú í að vöxturinn verði hátt í 5% í ár. Tökum til samanburðar Þýskaland. Þar hefur verið efnahagssamdráttur síðasta ársfjórðunginn og ársfjórðunginn þar á undan, en hér á Íslandi stefnir í 5% vöxt í ár. Atvinnuleysi hefur lækkað hratt hér á landi og þeim fækkar sífellt sem hafa verið lengi atvinnulausir. Efnahagsbatinn hefur verið hraðari en bjartsýnasta fólk þorði að vona í kjölfar heimsfaraldursins og við höfum bætt afkomu og skuldastöðu hins opinbera langtum hraðar en fyrri spár gerðu ráð fyrir. Horfur lánshæfismatsfyrirtækjanna eru nú að breytast í jákvæðar. Þetta eru allt saman merki um styrkleika og sókn sem við höfum verið í í efnahagsmálum. En þessum efnahagsbata hefur fylgt há og nokkuð þrálát verðbólga. Seðlabankinn hefur brugðist við henni með hækkun vaxta í samræmi við það meginmarkmið bankans og verkefni að stuðla að stöðugu verðlagi. Ríkisfjármálin hafa lagst á sveif með peningastefnunni með sífellt bættri afkomu umfram það sem leiðir af hagvextinum á sama tíma og staðinn er vörður um bætur þeirra sem minnst hafa. Hér má nefna nokkur dæmi: Bætur almannatrygginga hækkuðu um 9% í fyrra og um 7,4% frá áramótum síðustu. Frítekjumark atvinnutekna örorku- og endurhæfingarlífeyrisþega hækkaði um helming, í 200.000 kr. í ársbyrjun. Húsaleigubætur hafa verið hækkaðar um fjórðung frá miðju ári í fyrra, auk þess sem tekjumörk voru hækkuð til jafns við hækkun bóta. Eignamörk voru hækkuð um 50% í vaxtabótakerfinu í byrjun árs. Barnabætur hækkuðu núna um áramótin með breyttu kerfi, með samtímagreiðslum, grunnfjárhæðir hækkuðu, skerðingarmörk sömuleiðis og skerðingarhlutföllum var fækkað, kerfið einfaldað, lægri jaðarskattar, fleiri fá bætur en áður. Persónuafsláttur og þrepamörk í skattkerfinu í staðgreiðslunni hækkuðu um 10,7% 1. janúar 2023. Þetta eru allt aðgerðir sem ríkisstjórnin hefur ráðist í og hafa skilað árangri til að verja kaupmátt þeirra sem veikastir eru fyrir þegar verðbólga geisar. Þetta sýna allar tölur, nú síðast rauntölurnar um það sem var að gerast á árinu 2022. Kaupmáttur lægstu tekjutíundar óx mest í fyrra. Ég er ekki að rekja hér einhverjar fortíðaraðgerðir eða einhverja gamla sögu. Þetta eru breytingar sem við höfum verið að gera á undanförnum misserum, undanförnum vikum og mánuðum sem hafa haft bein jákvæð áhrif á lífskjör fólks í landinu og gera öllum betur kleift að komast í gegnum gegnum þann verðbólgukúf sem við nú glímum við. Við skulum ekki gleyma því að aðilar vinnumarkaðarins eru stór hluti jöfnunnar. Þegar við tölum um að það þurfi samhent átak þá verður ekki horft fram hjá því að aðilar vinnumarkaðarins leika þar mjög stórt hlutverk. Okkur hefur ekki tekist að brjótast út úr þeirri óheppilegu sérstöðu okkar Íslendinga að hækka laun í kjarasamningum umfram það svigrúm sem framleiðni vinnuafls okkar gefur. Afleiðingin er sú að nafnlaun hækka sífellt meira en víðast annars staðar. Það gerir hins vegar, þegar upp er staðið, tiltölulega lítið fyrir almenning í landinu sem getur ekki kreist út meiri kaupmátt en í nágrannaríkjum og situr þar af leiðandi fyrst og fremst uppi með hærri verðbólgu. Það er algjört grundvallaratriði að ná sátt um skynsamlega tilhögun þessara mála til framtíðar. Þar skiptir m.a. máli að styrkja stöðu ríkissáttasemjara og færa fyrirkomulagið hér til betra samræmis við norræna módelið í vinnumarkaðsmálum. Það væri eitt mesta framfaraskref sem við gætum tekið í viðleitni okkar til viðleitni okkar til að auka stöðugleika í efnahagsmálum á Íslandi. Helsti vandi okkar hér á landi, virðulegi forseti, er sá að væntingar um verðbólgu til næstu missera eru enn allt of háar. Þessar háu verðbólguvæntingar eru sjálfstætt vandamál og það mun ekki leysast af sjálfu sér. Seðlabankinn getur svo sem haldið áfram að hækka vexti og dregið á endanum svo úr efnahagsumsvifum að verðbólguvæntingar lækki jafnt og þétt, eða kannski skyndilega, að markmiði. En auðvitað hljóta allir að sjá að skynsamlegra væri að hér yrði unnið að gerð samninga á vinnumarkaði sem samræmast framleiðnivexti og stuðla þannig að meiri stöðugleika og varanlegri hagsæld fyrir heimilin í landinu. Þetta hefur ítrekað verið gert, eins og ég hef komið inn á, með góðum árangri á Norðurlöndunum og er meira en raunhæft fyrir okkar samfélag ef nægjanlega margir eru tilbúnir til að róa í sömu átt. Virðulegi forseti. Það eru svo sem engar töfralausnir en þetta er ekki létt verk. Það þarf samhent átak. Það dugar lítið að tala nú fyrir upptöku nýs gjaldmiðils til að takast á við þetta vandamál eða að einhverjir nýir skattar muni leysa þann vanda sem við horfum fram á. Það er ekki að fara að leysa þetta þannig að við komumst hratt í gegnum verðbólgukúfinn. Við þurfum fyrst og fremst að gera þrennt: Við þurfum að halda áfram á þeirri vegferð okkar að styrkja stöðu ríkissjóðs og hins opinbera. Við höfum bætt afkomuna stórum skrefum og skemmst er að minnast þess hversu miklu betri afkomuhorfurnar eru í dag en þegar við gengum frá fjárlögum vegna yfirstandandi árs. Þar munar mjög miklu. Sendinefnd Alþjóðagjaldeyrissjóðsins lýsti því yfir eftir heimsókn sína hingað um daginn að ríkisfjármálin styddu hæfilega við hagkerfið og styddu við lækkandi verðbólgu á yfirstandandi ári, en við fengum hvatningu til þess að horfa til þess hvort meira mætti gera 2024 og 2025. Það þurfum við að gera. Við þurfum að meta það í þeirri meðferð sem fjármálaáætlunin er hér í þinginu. Í öðru lagi þurfum við að halda áfram að byggja upp hagkerfið okkar, gera hagkerfið öflugra, auka fjölbreytni í atvinnustarfsemi í landinu. Víða gengur það mjög vel. Það er verið að fjárfesta um allt land í nýjum atvinnugreinum og rannsókna- og þróunarfjárfestingin sem hefur átt sér stað undanfarin ár hefur líka lagt grunn að nýjum verðmætaskapandi störfum til framtíðar. Þetta skiptir gríðarlega miklu máli þegar samkeppnishæfni okkar og þrautseigja hagkerfisins í heild er mæld; að gera hagkerfið öflugar, að auka fjölbreytni í atvinnulífinu. Það er lykilaðgerð sem við megum ekki missa niður og tapa sjónum af þrátt fyrir að við glímum tímabundið við verðbólgukúf. Í þriðja lagi eigum við að nýta það svigrúm sem við þó höfum til þess að standa áfram með þeim sem minnst mega sín í samfélaginu. Við höfum boðað það núna að styrkja enn frekar almannatryggingakerfið með viðbótarhækkun umfram það sem ég hef hér áður rakið og það skiptir máli til þess að standa með þeim sem minnst hafa milli handanna. Undan því mun ríkisstjórnin ekki skorast. Við þurfum að hafa áhyggjur af framleiðnivextinum eins og hann hefur þróast undanfarin ár. Það er áskorun vegna þess að

Þegar lög um kjararáð voru felld brott og nýju fyrirkomulagi komið á árið 2019 var tilgangurinn m.a. að tryggja að kjörnir fulltrúar og æðstu embættismenn yrðu ekki leiðandi í launaþróun hér í landinu, að launaþróunin okkar yrði svipuð og hjá öðrum. Nú þegar samið hefur verið um þak á krónutöluhækkanir, bæði á almenna og opinbera vinnumarkaðnum, stefnir í að við hér inni og ráðherrar fáum miklu meiri hækkun en hinn almenni launamaður. Þarna er kerfið ekki að upfylla yfirlýst markmið heldur er það að rífa ráðherra og æðstu stjórnendur upp í launum langt umfram það sem gengur og gerist á vinnumarkaði. Hæstv. ráðherra hefur haldið ófáar ræðurnar um ábyrgð vinnumarkaðarins á verðstöðugleika og mikilvægi þess að gæta hófs í launasetningu og við heyrðum þetta bara hér rétt í þessu, kunnuglegan söng. En hvað ætlar hæstv. ráðherra að gera þegar verðbólgan er yfir 9%, þegar vextir eru þeir hæstu í 13 ár og kjaraviðræður, mjög strembnar kjaraviðræður, fram undan? Ætlar hæstv. ráðherra og ætlar stjórnarmeirihlutinn hér á Alþingi að láta það viðgangast að kjörnir fulltrúar og æðstu stjórnendur fái miklu ríflegri launahækkun heldur en kennarinn, heldur en sjúkraliðinn, heldur en iðnaðarmaðurinn? Eða kemur kannski til greina, virðulegi forseti, að setjast niður og að við reynum að ná saman þvert á flokka um að setja sams konar þak á krónutöluhækkunina hjá okkur og samið var um á vinnumarkaði?

Fyrir nokkrum árum síðan tókst okkur þó að komast að niðurstöðu um að gera enn eina breytinguna og færa þessi mál í nýjan lagabúning þar sem já, við ákváðum að æðstu embættismenn ríkisins yrðu ekki leiðandi. Hv. þingmaður segir: Af hverju gerum við ekki eins og eins og samið var á almennum markaði? Er hv. þingmaður þá að vísa í þessar 68.000 kr. sem hafa verið í umræðunni? Er hann að tala um það sem BHM samdi um sem voru 79.000 kr.? Er hann að tala um náttúrufræðingana sem sömdu um 73.000 kr. eða er hann að tala um verkfræðinga sem sömdu ekki um neitt þak, bara prósentur? Það er nefnilega ekki þannig að það hafi verið samið um einhvern einn stóran samning þar sem allt var eins, það er hægt að grípa eitthvað af þessum dæmum og segja: Þetta er það sem við skulum miða við. Eða við gætum bara snúið þessu dæmi öllu á hvolf og sagt: Engar hækkanir fyrir æðstu embættismenn ríkisins,

En að öðru. Nú er stutt eftir af þessu þingi. Það er húsnæðisekla og ófremdarástand á leigumarkaði, vextir og verðbólga í hæstu hæðum. Mun hæstv. fjármálaráðherra beita sér fyrir eða styðja tillögur um það hér í þingsal að lögfest verði tímabundin leigubremsa eins og var gert í Danmörku í fyrra til að koma böndum á leiguverðshækkanir? Hæstv. forsætisráðherra og formaður Vinstri grænna hefur sagt að slíkt komi til greina.

Ég ætla aldrei að útiloka það í einhverri stuttri ræðu hér í þinginu að eitthvað komi til greina. Það er alls ekki ætlun mín. Ég hef hins vegar sagt að það eru ákveðin atriði sem ber að varast við það að grípa inn í markaðinn og banna ákveðna hluti. Það getur beinlínis verkað í öfuga átt og t.d. of þröng skilyrði fyrir þá sem eiga húsnæði sem eru tilbúnir til þess að leigja geta valdið því á endanum að þeir selja einfaldlega húsnæðið og taka af leigumarkaði. En hvaða vanda er hv. þingmaður annars að tala um nákvæmlega, af því að mér finnst gott að taka þessa umræðu á grundvelli þess að vera með rauntölurnar? Hverjar eru rauntölurnar? Nú hafa laun hækkað um 18,8% síðustu 24 mánuði, 18,8% á 24 mánuðum. Á sama tíma hefur greidd húsaleiga hækkað um 12,5% — 12,5%. Laun hafa hækkað langt umfram leiguverð. Eða eigum við að skoða hvernig leiguverð hefur þróast í samhengi við húsnæðisverð? Húsnæðisverð hefur hækkað frá 2015 um 33% en leiga hefur hækkað

og síðasta vaxtahækkun þýddi fyrir þau, til viðbótar við afborgun á hverjum mánuði, 50.000, 60.000, 70.000 kr.? Hver eru skilaboð hæstv. ráðherra

það er alvarlegt fyrir þá sem hafa tekið óverðtryggð lán með breytilegum vöxtum hversu mikið greiðslubyrðin hefur vaxið. Nú ætla ég ekki að verða við beiðni um að fara að veita hér einhverja almenna fjármálaráðgjöf og senda með því einhver skilaboð til þess hóps sem hv. þingmaður hefur gerst gerst talsmaður fyrir. Það liggur þó hins vegar alveg í augum uppi að fólk hefur ýmis úrræði. Bæði bjóða skilmálar í lánaskjölum upp á að gera skilmálabreytingar, það er hægt að slá niður greiðslubyrði með því að fara yfir í verðtryggð lán, það eru ýmis úrræði í boði sem verður bara að meta í hverju tilviki fyrir sig. En skilaboðin sem við ætlum almennt að senda hér út eru

fyrir algert aðhaldsleysi og ákvarðanaleysi þegar kemur að ríkisfjármálum. Ríkisfjármálin skipta máli þegar kemur að stöðu heimilanna í landinu og ríkisstjórnin skilar auðu þar, hún skilar auðu. Það er hvergi komið að því hvernig á að auka aðhaldið — hvergi.

Það er orðinn einhver frasi í þinginu að segja: Meðaltöl segja ekki neitt. Gott og vel, notum ekki meðaltöl, skoðum bara hverja einustu tekjutíund vegna þess að þær eru að endurspegla hópa í samfélaginu eftir því hvar þeir eru staddir í tekjustiganum. Þá sjáum við mjög skýrt að fyrsta tekjutíundin, hún fékk mestan kaupmáttarvöxt í fyrra, síðan kom önnur tekjutíundin, hún kom þar á eftir, þriðja tekjutíundin fékk örlítið minni kaupmáttarvöxt, alveg upp í níundu tekjutíund. Þetta þýðir að heimilin höfðu meira á milli handanna, þrátt fyrir vaxtahækkanir, þrátt fyrir verðbólguna, vegna skattalækkana undanfarinna ára og launahækkana. Það var ein tekjutíund sem tapaði kaupmætti í fyrra og það var efsta tekjutíundin.

hvað er það Það er bara staðreynd að aðgerðir gegn verðbólgunni eru miklu verri en verðbólgan sjálf. Meðalheimili eru kannski að borga 10.000–50.000 kr. aukalega í útgjöld út af verðbólgunni

Ókei, gott og vel, en síðasta hækkun Seðlabanka Íslands á vöxtum var upp á 16,67%. Það er hækkunin. Næstum því 17% hækkun og þetta er í 13. skiptið sem Seðlabankinn beitir þessu tæki. Við þurfum bara að fara að tala um raunveruleikann hérna. Fólk stendur ekki undir þessu. Það er bara svoleiðis. Það þarf enga snillinga til að sjá það. Allt sæmilega vel gefið fólk ætti að sjá að heimilin standa ekki undir þessu, alveg sama hvað kaupmætti líður, eiginfjárstöðu og öðru slíku.

að það er ástæða til að hafa áhyggjur af þeim sem eru lægst í tekjustiganum. Við þurfum að gæta að því að aðgerðir stjórnvalda séu til þess fallnar að verja þessa hópa fyrir áhrifum verðbólgunnar. Allar tölur sem við höfum um þetta efni sýna að það hefur gengið ágætlega hjá okkur. Það hefur gengið ágætlega. Það er hins vegar alveg hárrétt hjá hv. þingmanni að sum heimili,

Þá vaknar spurningin: Á það heimili mögulega að gera skilmálabreytingar, breyta úr óverðtryggðu yfir í verðtryggt? Þarf að taka tillit til þess þegar við metum viðkomandi heimili hvort tekjur hafi vaxið yfir tíma, hvernig kaupmátturinn hefur þróast hjá heimilinu? Ég held það.

fyrsta lögmál hagfræðinnar væri lögmálið um skort og að fyrsta lögmál stjórnmálanna væri að hunsa þetta fyrsta lögmál hagfræðinnar og gefa bara skít í það og segja: Við ætlum bara að fá það sem okkur finnst vera réttlátt. En það er því miður þannig að lögmálið um skort á við á Íslandi eins og annars staðar. Þegar menn reyna að taka út meira en innstæða er fyrir, raunveruleg innstæða, með framleiðnivexti t.d. eins og ég hef hér verið að rekja, þá fá menn það að jafnaði aftur í bakið.

Forseti. Fjármálaráðherra kennir kjarabaráttu launþega um vandann en gögn sýna að hlutur fyrirtækja og fjármagnseigenda hefur vaxið langt umfram hlut launþega. Launþegar fá minni hluta af kökunni,

við fáum eftirspurnarverðbólgu þá er það alveg sjálfsagt og er það nú að jafnaði þannig að hlutur fyrirtækja er nokkur af því sem leiðir af verðbólgunni. En það er engin spurning að launþegar hafa sömuleiðis tekið stóran hluta og ég er ósammála því sem hv. þingmaður sagði hér en hann sagði að fyrirtækin hefðu tekið miklu meira heldur en launþegarnir. Það er ekki samkvæmt þeim útreikningum sem ég hef beint fyrir framan mig og það sem kemur líka þar fram er að launafólk fékk mjög aukinn hluta af þjóðarkökunnar frá 2013–2018. Síðan þá hafa fyrirtækin líka tekið til sín hluta af aukinni landsframleiðslu en alls ekki eins og hv. þingmaður sagði, og við getum síðan rætt eitthvað síðar um reiknaða og greidda húsaleigu. Hér er undirliggjandi spurningin um það hvort húsaleiga hafi hækkað langt umfram laun undanfarin misseri og það er ekki það sem útreikningarnir hafa verið að sýna.

Forseti. Gögnin sýna það kannski ekki þegar maður velur eftir hentisemi hvaða tímabil er verið að miða við. Ef miðað er við undanfarið ár síðan verðbólgan fór af stað þá er þetta niðurstaðan, ekki það að launþegar hafi haft það svo rosalega gott með tilliti til verðbólgunnar. Mig langar til að spyrja hæstv. ráðherra

höfum við ekki séð árangur í því að lækka verðbólguna? Mjög einföld spurning. Ég held að það séu margar ástæður fyrir því að við erum stödd í þeirri verðbólgu sem við horfum upp á í dag. Hefði aðhald ríkisfjármálanna mátt vera meira? Já, ég held að það hefði mátt vera meira. Ef við hefðum haft þær forsendur um bæði verðbólgu og hagvöxt sem við hefðum þá þurft að hafa þá held ég að við hefðum aukið aðhaldsstigið. Það reynir á kerfið hjá okkur þegar jafn margir flytja til landsins eins og hefur verið undanfarið ár og hefur verið líka í byrjun þessa árs. Það stefnir í að það sé margfaldur fjöldi þeirra sem hafa flutt til landsins undanfarin ár sem fluttu til landsins í fyrra og á fyrstu þremur mánuðum þessa árs. það aðhald sem við erum að ræða um í ríkisfjármálum birtist okkur t.d. í frumjöfnuðinum sem varla er hægt að efna til einhvers ágreinings um að hefur batnað um 200 milljarða á tveimur árum. Þetta eru bara tölurnar.

þegar atvinnufyrirtæki voru sett í hægagang í tvö ár. Ég hef aldrei skilið almennilega hvernig sú kaupmáttaraukning átti sér stað og hvort hún var raunveruleg.

það er alveg hárrétt hjá hv. þingmanni að kaupmætti var haldið uppi með lántökum ríkissjóðs í Covid. Þannig stóðum við t.d. undir ýmsum úrræðum eins og tekjufallsstyrkjum og hlutabótaleið og öðru slíku. En það er dálítið hættulegt að einfalda þetta mál vegna þess að það er flókið. Ef við hefðum ekki gripið til sumra af þessum úrræðum þá hefðum við einfaldlega lent í útgjöldum í atvinnuleysisbótakerfinu. Við hefðum líka að setið uppi með fleiri gjaldþrot og ýmsan annan kostnað sem mögulega hefði lifað lengur með okkur í félagslega kerfinu. Hvort stuðningsaðgerðir ríkisstjórnarinnar hafi á endanum brotist út í verðbólgu skal ég ekkert fullyrða um. En við höfum þó skýrslu Arnórs Sighvatssonar sem sagði að aðgerðum okkar hefði verið mátulega stillt miðað við aðstæður eins og þær voru á þeim tíma sem heimsfaraldurinn geisaði. En ég er ekkert feiminn við að segja það að aðhaldið í ríkisfjármálum hefði mátt vera meira ef við hefðum haft þær upplýsingar sem við höfum nú um þensluna, allan þann flutning erlendra ríkisborgara til landsins til vinnu, alla þá hælisleitendur sem við erum með í kerfunum hjá okkur sömuleiðis, þá hefðum við mögulega þurfti að grípa til frekari ráðstafana. Við höfum flutt gríðarlegt magn af fólki í byggingariðnaðinn og í ferðaþjónustuna. (Forseti hringir.) Sömuleiðis má segja með vexti Seðlabankans, þeir hefðu mögulega mátt vera hærri og launahækkanir hefðu kannski mátt vera hóflegri.

Og til að halda aðeins áfram á þessum sömu nótum þá tel ég að þarna sé einn stór veikleiki í íslenska vinnumarkaðslíkaninu. Hann braust út með með þeim átökum sem áttu sér stað á íslenskum vinnumarkaði í vor. Það er engin hemja að við höfum engin tól eða tæki fyrir ríkissáttasemjara til að grípa inn í og leiða til lykta þegar menn ná ekki saman og sitjum þannig uppi með tíðari verkföll en ella væri. Við erum með allt of sundraðan vinnumarkað sömuleiðis og því miður þá hefur þessi síðasti áratugur dálítið farið forgörðum til þess að styrkja íslenska vinnumarkaðsmódelið þannig að við getum öll saman stuðlað betur með okkar ákvörðunum að viðvarandi stöðugleika í landinu.

sem fylgist með og gerir athugasemdir án þess að taka nokkra ábyrgð, líkt og þau lendi bara í aðstæðum en séu ekki meiri háttar gerendur í lífi íslensks almennings. Forseti. Það er 10% verðbólga, vextir nálgast 9% og enginn vill bera ábyrgð. Nú þarf nýja pólitík til forystu, fólk í forystu sem skilur grundvallarmeinið sem skapar þann þrýsting sem nú er til staðar. Virðulegi forseti. Við í Samfylkingunni skiljum nefnilega samhengi hlutanna, samhengi sem hæstv. ríkisstjórn neitar að horfast í augu við. Brestir hafa myndast víða í velferðarkerfinu okkar á undanförnum árum. Sama hversu oft hæstv. ráðherrar þylja upp tölfræði og kaupmátt ráðstöfunartekna og ýmsa mælikvarða á tekjujöfnuð þá dylur það ekki þá tilfinnanlegu staðreynd sem blasir við flestum Íslendingum með reglubundnum hætti, að opinber þjónusta hefur versnað. Það er ekki vegna þess að starfsfólkið standi sig verr heldur vegna þess að aðgengi hefur minnkað vegna álags, mannaflaskorts og kostnaðarþátttöku. Þessi verri gæði velferðarþjónustu mælast þó ekki í kaupmætti. Þetta er meiri háttar mál, enda stór hluti af velsæld fólks í velferðarsamfélagi. Almenningur finnur líka fyrir brestum á húsnæðismarkaði. Hann finnur fyrir því að í dag kostar meðalhúsnæði fjórtánfaldar meðalráðstöfunartekjur í landinu miðað við áttfaldar tekjur um aldamótin. Þetta er helsta ástæða þess að vaxtahækkanir eru svona sársaukafullar. Fólk skuldar svo mikið í húsnæði sínu að hvert prósentustig vegur þyngra. Og fólk finnur fyrir því að leigumarkaðurinn hér er einn sá óregluvæddasti meðal þeirra landa sem við berum okkur saman við. Hér er leiguhúsnæði sem rekið er á samfélagslegum grunni í lágmarki miðað við Norðurlöndin og nágrannalöndin og leiguvernd er af skornum skammti. Hvað varðar leigubremsu og allt tal um hækkun leiguverðs þá vita það flestir að opinber verðvísitala leiguverðs gefur ekki rétta mynd af þróun leiguverðs hér á landi þar sem fjöldi samninga stendur fyrir utan þá vísitölu. Að sama skapi er holur hljómur að tala um að leiguverð hafi ekki hækkað og þess vegna standi ekki til að setja á leigubremsu. Bremsan á einmitt að koma áður en slíkar hækkanir koma til, en sífellt erum við í viðbragði og heyrum þetta enn. Hömluleysið á húsnæðismarkaði er nefnilega rót verðbólgunnar í dag og þetta er helsta ástæðan fyrir ólgu á vinnumarkaði. Nú hefur hæstv. ríkisstjórn kynnt fjármálaáætlun til næstu ára og það er orðið ljóst að fyrirheit um stórkostlega uppbyggingu í húsnæðismálum eru brostin. Hér á ekki að byggja þann fjölda hagkvæmra íbúða sem lofað var fyrr en eftir að kjörtímabilinu lýkur. Hæstv. fjármálaráðherra hefur sjálfur ítrekað haft orð á því að fólkið í landinu hafi ekki trú á því að ríkisstjórnin geti náð tökum á ástandinu og það sé sjálfstæður vandi. Af hverju ætli það sé? Hér ættu menn e.t.v. að líta í eigin barm og spyrja sig hvers vegna illa gengur að ala á samstöðu meðal þjóðarinnar til að takast á við verðbólguna. Fólk trúir einfaldlega ekki forsvarsmönnum hæstv. ríkisstjórnar, enda hefur hún brugðist í þessum grundvallarmálaflokki og brugðist þegar kemur að því að tryggja húsnæðisöryggi fólks. Virðulegi forseti. Sama má segja um heilbrigðismálin. Þar hafa stjórnvöld brugðist þegar kemur að því að tryggja öryggi. Íslenskur almenningur finnur fyrir tugþúsunda viðbótargreiðslum úr eigin vasa vegna samningsleysis við lækna og þessi staða birtist m.a. í launakröfum. Hæstv. ríkisstjórn hefur brugðist þegar kemur að því að skilja að úrbætur í velferðarkerfinu okkar, í tilfærslukerfum, barnabótum, vaxtabótum, betri heilbrigðisþjónustu; allt eru þetta þættir sem eru betur til þess fallnir að styðja við fólk eftir þörf og tímabili í lífinu en almennar launahækkanir. Það er ástæða fyrir því að í velferðarsamfélögum í kringum okkur hefur gengið betur að semja um hóflegar launahækkanir jafnt og þétt, því grunnvelferðin og grunntilfærslukerfin eru sterkari þar en hér. Þetta skilja líka atvinnurekendur á Norðurlöndunum. Þeir skilja að samtryggingin dreifir fjármagni með skilvirkari hætti þegar áföll dynja yfir en almennar launahækkanir. En þegar samtryggingin er veik þá er lítið annað hægt að gera en að krefjast hærri launa. Á þessu ástandi og samhengi hlutanna ber hæstv. ríkisstjórn ábyrgð. En í stað þess, virðulegur forseti, að horfast í augu við það, bendir hún á vinnumarkaðinn hneykslast á launafólki fyrir að bæta sér upp brestina í velferðarkerfinu með hærri kaupkröfum. Í stað þess að axla sína ábyrgð þá eftirlætur hæstv. ríkisstjórn ókjörnum embættismönnum í Seðlabankanum einum að taka risastórar ákvarðanir sem hafa veruleg áhrif á daglegt líf fólks. Vextir eru mjög breitt tól. Vaxtahækkun spyr ekki um stöðu fólks. Vaxtahækkun á vissulega að hafa þau áhrif að efla sparnað, en ekki með því að gera fólki ókleift að borga fyrir nauðsynjar eða með því að draga úr húsnæðisöryggi fólks.

og hefur reyndar ekki einu sinni umboð til þess. Til þess eru hins vegar kjörnir fulltrúar. Hlutverk ríkisins er að huga að stóru myndinni en ekki eftirláta ókjörnum embættismönnum að ákvarða hvernig samfélagið þróast hérna. Við hérna inni getum dreift þessu höggi. Við höfum til þess tól ef vilji er til þess. Virðulegi forseti. Staðan í okkar velferðarsamfélagi er sú að hæstv. ríkisstjórn hefur farið þá leið að sannfæra íslenskan almenning um ágæti þess að lækka skatta, en á móti hefur hún tekið tugi milljarða króna út úr velferðarkerfinu okkar. Félagshyggjuflokkarnir svokölluðu, sem gengu inn á efnahagsstjórn Sjálfstæðisflokksins sem tekur stærstu, einstöku stefnumótandi ákvarðanir okkar tíma og hefur gert það í áratug, stæra sig jafnan af þeirri skattalækkunarvegferð sem ráðist var í. Hér stendur enginn vörð um velferðarsamfélagið í þessari ríkisstjórn og enginn stendur vörð um samstöðuna. Það er nefnilega ábyrgðarhluti að ala ekki á hólfaskiptingu samfélagsins, að sjá stóru myndina á meðan heimili landsins hugsa eðlilega um heimilisbókhaldið sitt og treysta ráðamönnum fyrir heildarsamhengi hlutanna. Hæstv. ríkisstjórn fjölgaði vissulega skattþrepum en það var allt í takt við vilja hæstv. fjármálaráðherra með því að fjarlægja tugi milljarða króna út úr tekjustoðum ríkisins með tilheyrandi áhrifum á velferðarkerfið okkar. Enginn vilji hefur verið fyrir því að mæta þessari skattalækkun með aukinni skattheimtu annars staðar eða gjaldtöku, þó að víða séu sjóðir digrir, og keyrt hefur verið á þeirri möntru, með stuðningi allra ríkisstjórnarflokka, að ráðstöfunartekjur fólks hafi aukist og þar með velsæld meðal-Íslendings vegna þessarar aðgerðar. Minna fer hins vegar fyrir umræðu sem sannir velferðarsinnar myndu halda á lofti, þ.e. að þessi aðgerð og þetta hugarfar hefur orðið til þess að kljúfa þjóðina í marga hluta hólfa fólk af þar sem auknar tekjur fólks eftir skatta veiktu opinbera þjónustu og getu hins opinbera til að veita húsnæðismarkaði aðhald. Þau sem þetta skilja, skilja hvers vegna aukinn kaupmáttur fólks að meðaltali hefur ekki aukið ánægju hins almenna Íslendings, hvað þá þeirra sem helst þurfa að reiða sig á velferðarþjónustuna. Velferðarþjónustan sem eykur lífsgæði fólks hefur versnað og auknar ráðstöfunartekjur hverfa í auknum húsnæðiskostnaði hjá stórum hluta almennings, því kaupmáttur ráðstöfunartekna tekur ekki tillit til þess að húsnæðiskostnaður fólks er mismunandi. Virðulegi forseti. Þetta samhengi hlutanna skiptir máli af því að enginn í þessari ríkisstjórn stendur vörð um velferðina, enginn vill skilja þetta samspil hins opinbera, vinnumarkaðar og atvinnulífs og svo er fólk hissa á að ekki sé sátt meðal almennings í þessu umhverfi. En ég vil benda á að þótt jafnaðarfólk sé ekki við forystu í landinu og í velferðarkerfinu og þótt stefnu samfélagsins verði ekki breytt yfir nóttu þá eru samt enn þá tækifæri til að grípa inn í fyrir þinghlé í sumar til að sýna fólki að það sé skilningur á því að ef ekki bætast við aðgerðir fyrir heimilin, aðgerðir sem vel er hægt að fjármagna og koma þannig í veg fyrir þensluáhrif, þá eykst hér klofningur og hólfaskiptingin sem ríkisstjórnin hefur alið á. Þá veikist samstaðan enn meira og kjarasamningsviðræður hefjast á verri stað í haust. Virðulegi forseti. Það stendur ekki á okkur í Samfylkingunni að koma með lausnir. Við setjum okkur hvorki upp á móti öllu né gerum mál úr hverju sem er, en þegar kemur að kjörum, efnahag og velferð fólks þá höfum við skýra sýn og skiljum hvers vegna fólk vill sjá breytingar. vegna munum við leggja fram tillögur um vaxtabætur á næstu dögum og höfum ítrekað beðið ríkisstjórnina að setjast niður með verkalýðshreyfingunni sem fyrst til að útfæra tímabundna leigubremsu. Við biðlum til ríkisstjórnarinnar að ekki verði gefið eftir í uppbyggingu húsnæðis,

Þessi umræða hér ætti fyrst og fremst að snúast um það að að heimili og meðalstór eða minni fyrirtæki standa ekki undir vaxtahækkunum Seðlabankans. Allt annað, hvort sem það er orsök verðbólgunnar, gjaldmiðillinn, eiginfjárstaða heimilanna á pappír eða skýrslur um hvað allir hafi það að meðaltali svakalega gott eru atriði sem eiga ekkert erindi inn í þessa umræðu. Til einföldunar mun ég ræða um heimili sem eru kjarni og undirstaða þjóðfélagsins, því að sömu sjónarmið eiga almennt við um minni og meðalstór fyrirtæki. Nú ríkir neyðarástand á húsnæðismarkaði. Þótt flest heimili muni standa undir verðbólgunni eru fjölmörg þeirra berskjölduð gagnvart gríðarlegum vaxtahækkunum sem á þeim hafa dunið og enn sér ekki fyrir endann á. Hafi heimilin varið 100.000 kr. á mánuði í mat, bensín og aðrar nauðsynjar veldur 10% verðbólga því að sú upphæð fer upp í 110.000 kr., en 550.000 hafi 550.000 hafi þau varið 500.000 kr. í þessa liði. Flest heimili eru sennilega einhvers staðar þarna á milli, þannig að verðbólgan hefur valdið þeim 10–50.000 kr. í aukin útgjöld á mánuði. En til að „sinna skyldum sínum við heimili landsins“ hefur Seðlabankinn farið í aðgerðir til að „bjarga heimilunum“ frá þessum kostnaðarauka með því að auka hann margfalt.

sem sagt allir kjörnir fulltrúar landsins. Hvorki peningastefnunefnd né seðlabankastjóri hafa útskýrt fyrir heimilunum hvernig það er hagur þeirra að takast á við 240.000 kr. vaxtahækkanir ofan á 10–50.000 kr. hækkanir á vöru og þjónustu sem verðbólgan veldur og fyrir mér lítur þetta út eins og að bjarga einhverjum frá drukknum með því að hella yfir hann meira vatni. Með þessum aðgerðum er Seðlabankinn, ekki verðbólgan, að koma þúsundum heimila á vonarvöl. Já, það á greinilega að sigrast á verðbólgunni, sama hvað það kostar. Og hvað ætlar ríkisstjórnin að gera í því?

Hér skiptast á aðgerðir og aðgerðaleysi, eftir því sem við á, en það eina sem við getum öll verið viss um er að hvort sem um er að ræða aðgerðir eða aðgerðaleysi er alltaf valinn sá kostur sem bitnar verst á almenningi. En aðgerðir eða aðgerðaleysi ríkisstjórnarinnar er samt ekki stærsti vandinn, því að það eru aðgerðir Seðlabankans sem enginn virðist hafa vald til að stöðva og enginn öryggisventill virðist vera til gagnvart svona brjálæði. Staðreyndin er sú að allar aðgerðir Seðlabankans eru verðbólguhvetjandi. Fyrirtækin í landinu skulda 5.500 milljarða. Hver einasta prósentuhækkun stýrivaxta kostar 55 milljarða og Seðlabankinn hefur næstum tólffaldað vexti á tveimur árum. Aukinn vaxtakostnaður fyrirtækja er því um 640 milljarðar, eða 53 milljarðar á mánuði. Fyrirtæki sækja þennan aukna kostnað að sjálfsögðu til neytenda með verðhækkunum sem aftur valda meiri verðbólgu. Þetta er ekki flókið og áhyggjur seðlabankastjóra og ríkisstjórnarinnar um að fyrirtæki muni velta launahækkunum út í verðlagið eru hreinlega hlálegar í þessu ljósi, því að vaxtahækkanir Seðlabankans eru margföld sú tala sem launahækkanir kosta fyrirtækið. Því miður eru þeir sem ráða hagstjórninni í landinu meðal þeirra fáu sem sjá ekki þennan einfalda sannleika og það er skelfileg tilhugsun. Stundum er líka gagnlegt að rýna aðeins í söguna.

þegar við horfum upp á eitthvert mesta vaxtabrjálæði síðari tíma. Stýrivextir Seðlabankans eru komnir upp í 8,75%, sem þýðir að bankavextir munu að öllum líkindum fara í tveggja stafa tölu á allra næstu dögum eða vikum. Það er kaldhæðnislegt og eiginlega sorglegt að ekki hefði verið hægt að leggja þessa háu vexti á fasteignalán fyrir miðja síðustu öld en núna árið 2023, þrátt fyrir allan okkar skilning á mannréttindum og friðhelgi heimilisins, er enn og aftur verið að fórna þúsundum heimila á altari fjármálafyrirtækjanna. Fyrir miðja síðustu öld voru vextir yfir 6% skilgreindir sem okur, líka á fasteignalán. Vextir á óverðtryggðum fasteignalánum bankanna eru núna á bilinu 9–10,64% fyrir viðbótarlán, þó að bankarnir séu ekki enn búnir að hækka vexti eftir síðustu stýrivaxtahækkun. Einu sinni voru okurvextir 6% en núna eru stýrivextir Seðlabankans 8,25% og bankavextir á fasteignalánum 9–10,64%. Látum það síast aðeins inn. Hvað breyttist? Af hverju er engin skilgreining á okurvöxtum til í dag? Hversu langt má ganga í vaxtahækkunum áður en hægt er að tala um okurvexti? Getur ríkið eða stofnanir þess fært til vaxtamörk að geðþótta þótt þau gangi gegn hagsmunum fólksins sem þessir aðilar eiga að vernda? Ég vil kalla vaxtahækkanir undanfarinna mánaða glæp gegn fólkinu í landinu. Það getur vel verið og það er víst staðreynd að glæpurinn er framinn í skjóli laga og verður þannig aldrei skilgreindur sem slíkur, en hvað er það að koma þúsundum heimila á vonarvöl með markvissum hætti annað en glæpur; glæpur sem að mínu mati mætti líkja við landráð? Hvað er þetta annað?

til að hamla gríðarlegum hækkunum á stjórnlausum leigumarkaði, svo nokkuð sé nefnt. Ekki hefur verið hlustað á neitt af þessu. Ríkisstjórnin er með rörsýn á einstefnu til glötunar. Afleiðingin af því er að nú á sér stað gríðarleg eignatilfærsla þar sem fjármunum heimila og fyrirtækja er beint á færibandi til bankanna í formi vaxtagreiðslna undir því yfirskini að verið sé að berjast gegn verðbólgu. Enginn vill ræða þá staðreynd að bankar og lífeyrissjóðir, sem stærstu fjármagnseigendur landsins, geta haft gríðarleg áhrif á verðbólgu á Íslandi. Það er því gjörsamlega glórulaust að hagsmunaaðilar eins og bankar og lífeyrissjóðir

Að sjálfsögðu þyrfti að vanda útfærslu en grundvallaratriðið er að þessi skyldusparnaður yrði þrepaskiptur og aldrei á nokkrum tímapunkti ætti að leggja þessar álögur á þá sem minnstar hafa tekjurnar því að aldrei á að skattleggja fátækt. Þvert á móti myndi svona skyldusparnaður hafa mest áhrif á þá sem mestar hafa tekjurnar. Því er einmitt öfugt farið með vaxtahækkanir, því að þær leggjast þyngst á þá sem minnst hafa og mest skulda eins og t.d. fyrstu kaupendur og ungar fjölskyldur.

Þessi tillaga er mikilvægur liður í því að skapa hvata fyrir bankana til að halda verðbólgu niðri og stuðlar að ábyrgari peningamálastjórn varðandi peningamagn í umferð og fleira sem hefur áhrif á verðbólguna. Að sjálfsögðu þarf að vanda útfærsluna en í grunninn má segja að það er allt betra en núverandi fyrirkomulag og er kominn tími á nýjar lausnir. Með stórfelldum vaxtahækkunum sínum er Seðlabankinn, með stuðningi ríkisstjórnarinnar, að færa bönkunum heimilin á silfurfati og fórna hagsmunum þeirra þannig að mörg þeirra munu aldrei bíða þess bætur. Jafnvel þótt óvinurinn sé verðbólga er ekki sama hvernig við tökumst á við hana og það skiptir máli að skjóta ekki niður þá sem þú segist vera að verja. Það þarf að grípa til varna fyrir heimilin án tafar og stöðva glórulausar vaxtahækkanir Seðlabankans.

hefur sameinast um að draga upp mjög dökka mynd af ástandi efnahagsmála, hér sé allt að fara á verri veg. veg. En á uppboðsmarkaði stjórnarandstöðunnar sé ég að það er frekar fátt í boði annað en aukin útgjöld, hærri skattar og auknar millifærslur. Á móti stendur ríkisstjórnin sem horfist í augu við verkefnin sem eru sum erfið, vissulega, en hún er reiðubúin að leysa þau með trú á framtíðina að leiðarljósi, bjartsýni og raunsæi. Við skulum halda því til haga að í flestu hefur okkur gengið vel á undanförnum árum. Viðspyrnan gegn erfiðum samdrætti hér á tímum heimsfaraldursins tókst betur hér á landi heldur en í flestum öðrum löndum. Heimili og fyrirtæki voru varin með aðgerðum ríkisstjórnar og Seðlabanka. Voru aðgerðir ríkisstjórnarinnar eða ríkissjóðs of miklar? Það getur verið. Lækkaði Seðlabankinn vexti of mikið? Það er hugsanlegt. En allt er þetta eftiráspeki. Aðalatriðið er að vörnin tókst, eins og vel sést á þeirri staðreynd að í gegnum allt Covid hækkaði kaupmáttur launa hér á Íslandi. Á undanförnum þremur árum hefur kaupmáttur launa að meðaltali hækkað um 2% hér á landi en til samanburðar lækkaði hann um 1% í öðrum löndum Evrópu. Heimilin og fyrirtækin nýttu sér góða varnarleiki á seinasta ári. Hagvöxtur hér var 6,4%. Þetta er mesti hagvöxtur sem mælst hefur síðan árið 2007 og búist er við að hagvöxtur verði hér meiri en áður var talið á þessu ári eða 4,8%. Horfurnar hér á landi eru því góðar, betri heldur en víðast hvar annars staðar. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn reiknar með að hagvöxtur í heiminum verði 2,8% á þessu ári, talsvert lakari heldur en á seinasta ári og hagvöxtur minnkar einkum í þróuðum ríkjum, fer úr 2,7% á seinasta ári í 1,3% á þessu ári og já, í löndum Evrópusambandsins er reiknað með 1% hagvexti á þessu ári á móti 4,8% hér á Íslandi. Þetta er einkunnagjöf fyrir efnahagsstjórn ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur. Í alþjóðlegum samanburði stöndum við ágætlega að þessu leyti og mun betur en flest ríki Evrópu. En hvað með garminn hann ríkissjóð, sem var rekinn auðvitað, vissulega meðvitað, með gríðarlegum halla hér í varnaraðgerðum gegn farsóttinni? Á síðasta ári er áætlað að hallinn hafi verið 3,5% af landsframleiðslu sem er ríflega 4% minna en árið á undan. Batinn á síðasta ári var meiri en hann var að jafnaði meðal annarra þróaðra ríkja. Árangur okkar var meiri og betri en annarra þróaðra ríkja. Stærsta og erfiðasta verkefni á komandi mánuðum er vissulega verðbólga. Það mun reyna á ríkisstjórnina, það mun reyna á Seðlabankann og það mun reyna á aðila vinnumarkaðarins og það mun reyna á stjórnarandstöðuna. Það blasir við að það verður að auka aðhald í fjármálum hins opinbera, ríkis og sveitarfélaga. Við getum ekki hegðað okkur líkt og strúturinn og stungið hausnum í sandinn. Við verðum að horfast í augu við þá staðreynd að útgjöld ríkissjóðs hafa hækkað að raunvirði um 39% frá árinu 2017, 346 milljarða að frátöldum vaxtagjöldum.

Ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur hefur vissulega forgangsraðað ríkisútgjöldum í þágu velferðarmála. Þannig verða framlög til heilbrigðismála um 88 milljörðum kr. hærri að raunvirði á þessu ári en var 2017. Að raunvirði hafa framlög til málefna aldraðra hækkað um 22% og til öryrkja og fatlaðra um 31%. Og svo kemur formaður Samfylkingarinnar, hv. þingmaður, hér upp og gefur í skyn að teknir hafi verið út úr velferðarkerfinu tugir milljarða í tíð þessarar ríkisstjórnar. Öfugmælavísur er oft hægt að kveða en staðreyndirnar tala sínu máli. Og skattalækkanir — hverjir hafa notið skattalækkana mest hér nema þeir sem lakast hafa það og lægstu launin hafa?

yfir á Tjörnina og ræði við samflokksmann sinn, Dag B. Eggertsson, sem hefur staðið þannig að verki að hér fást ekki lóðir, hagkvæmar lóðir undir hagkvæmar íbúðir, heldur fer allt í þéttingarstefnu? Sú stefna í skipulagsmálum sem Samfylkingin hefur fylgt í Reykjavík er ein aðalástæðan fyrir ástandi og þróun fasteignaverðs á undanförnum árum. Ég hef hins vegar lengi varað við því að við séum að fara inn á hættulegar brautir þegar kemur að útgjöldum ríkissjóðs. Ég er sannfærður um það að við verðum að auka aðhaldið á sviði útgjalda ríkis og sveitarfélaga, a.m.k. á næsta ári og á árinu 2025. Aukið aðhald auðveldar Seðlabankanum verkefnið og aðilar vinnumarkaðarins verða að slást í liðið. Aðilar vinnumarkaðarins, ríkið, Seðlabankinn en ekki síður sveitarfélögin verða að leggjast öll

verja ekki síst kjör þeirra sem lægstu kjörin og lökust hafa. Forseti. Undanfarin misseri hefur samfélagið logað vegna hækkandi verðbólgu og versnandi lífskjara. Vextir hækka, matarkarfan hækkar. Fjármálaráðherra kennir verkalýðsfélögunum um, kennir kröfum launþega um laun sem hægt er að lifa á um, á meðan seðlabankastjóri kenni bara almenningi um. Vextir húsnæðislána eru komnir í hæstu hæðir og hættan er sú að fólk fari nú að missa húsnæði sitt. Um helmingur launafólks á erfitt með að ná endum saman. Meira en helmingur einstæðra mæðra og ungra kvenna býr við slæma andlega heilsu. Ört vaxandi húsnæðiskostnaður íþyngir leigjendum og ungu fólki. Tæplega fjórðungur einstæðra foreldra býr við efnislegan skort og allt að þriðjungur þeirra getur ekki greitt kostnað vegna félagslífs barna sinna. Ríkisstjórnin hefur algerlega brugðist þessu fólki ár eftir ár, mánuð eftir mánuð, dag eftir dag. Þau lofuðu t.d. að koma á leigubremsu við undirritun lífskjarasamninganna 2019. Hvar er hún í þessu stjórnleysi á leigumarkaði sem við erum að horfa upp á núna? Hvar er leigubremsan sem var lofað? Þessi sama ríkisstjórn keyrði upp húsnæðisverð með því að dæla peningum í eftirspurnarhluta húsnæðismarkaðarins en hélt að sér höndum í uppbyggingu á húsnæði og ekkert bólar á því húsnæði sem þarf að byggja upp. Ríkisstjórnin skilar bara auðu og virðist sætta sig við skortstöðu á húsnæðismarkaði. Þetta er stór ástæða fyrir þeirri verðbólgu sem við stöndum frammi fyrir í dag. Auðvitað er þetta líka stór ástæða fyrir hækkun á leiguverði. Hlutdeildarlánin sem áttu svo að koma til móts við tekjulágt ungt fólk við kaup á fyrstu fasteign eru óaðgengileg fyrir flesta vegna allt of strangra og óraunhæfra skilyrða. Þessi ríkisstjórn bætir svo olíu á verðbólgueldinn með því að snarhækka álögur á almenning í formi krónutöluhækkana sem bitna langmest á þeim sem minnst hafa á milli handanna.

að neikvæð áhrif aðgerða ríkisstjórnarinnar komi þyngst niður á þeim hópum sem höfðu lægstar tekjur. Á sama tíma fengu hinir ríku tækifæri til að auka auð sinn vegna hækkunar á hlutabréfamörkuðum og húsnæðisverði. Þarna var aðstöðumunur hópa og stétta verulega aukinn. Það liggur fyrir að ríkisstjórnin setti allt sitt púður í að bjarga fyrirtækjum, og þá einna helst stórfyrirtækjum, frekar en að hjálpa einstaklingum og fjölskyldum. Aukinn ójöfnuður var þróun sem hófst fyrir Covid en efnahagsaðgerðir ríkisstjórnarinnar urðu til þess að ýta undir þessa þróun og flýta henni frekar en að hægja á henni. Á sama tíma hafa fjármagnseigendur aldrei haft það betra. Gróði af hlutabréfabraski hefur sjaldan eða aldrei verið meiri en í fyrra og hann var þó ansi hár í hittiðfyrra þegar heimsfaraldur kórónuveirunnar stóð sem hæst. Fyrirtæki landsins greiddu út 63,7 milljarða í arð, þökk sé ríkulegum stuðningi ríkisstjórnarinnar, á meðan efnahagsþrengingarnar stóðu yfir, peningar sem runnu beint úr vasa skattgreiðenda í vasa fjármagnseigenda. Fólk sem átti nóg af peningum fyrir kreppuna græddi fullt af pening í viðbót meðan á kreppunni stóð. Ríkasta 1% landsmanna tókst t.d. að sópa til sín 45% af öllum fjármagnstekjum árið 2019, heilum 58 milljörðum á einu ári. Það besta er að þau þurftu ekki að greiða nema 26% af gróðanum í skatt. Forseti. Nú hefur fjármálaráðherra kallað eftir þjóðarsátt um að stemma stigu við verðbólgu sem ríkisstjórn fjármálaráðherra sjálfs setti af stað. Þá hlýt ég að spyrja: Þjóðarsátt hverra? Ráðherra er nefnilega ekki tilbúinn að beita sér gegn þenslunni þar sem hún er mest. Hann vill ekki hækka fjármagnstekjuskatt þó að fjármagnstekjur hafi aldrei verið hærri en undanfarin ár. Hann vill ekki hækka álögur á útgerðina sem skilar methagnaði ár eftir ár og græðir grimmt á sameiginlegri auðlind þjóðarinnar. Ráðherrann vill ekki setja hvalrekaskatt á alla þá sem græddu á tá og fingri á þeim fordæmalausu aðstæðum sem við gengum öll í gegnum hér um árið. Þjóðarsáttin hlýtur þá að vera einhvers konar krafa um það að almenningur hafa sig hægan og sætti sig við að leiguverð og afborganir af húsnæðislánum hækki um tugi prósentna og að vöruverð hækki um 10% án þess að því sé svarað með viðeigandi hækkun á launum. Í landinu okkar búa tvær þjóðir, forseti; þau sem berjast í bökkum í hækkandi verðbólgu og þau sem hagnast á krísuástandi. Það er ekki fólkið sem nær varla endum saman, fólkið sem missir heilsu vegna við viðvarandi afkomuótta sem þenur hagkerfið. Nei, það er fólkið sem á mest og eignast meira og ríkisstjórnin sem leyfir því að viðgangast sem keyra áfram verðbólguna. Árin eftir hrun voru ágætisvegvísir að þeim afleiðingum sem erfið efnahagsstaða heimila getur haft á heilsu fólks og velsæld komandi kynslóða. Það ætti að vera öllum ljóst að aðgerðar- og skilningsleysi ríkisstjórnarinnar núna ber með sér fórnarkostnað sem engin sátt getur verið um.

Hér er búið að mála mjög dökka mynd af stöðunni á Íslandi. Ég veit ekki hvort það skiptir máli að máli að fara yfir nokkra aðra punkta til að lýsa stöðunni eins og hún er eða hvort það skipti engu máli í þessum sal en ég ætla nú að freista þess. Ég ætla samt að byrja á að segja að sú verðbólga sem geisar nú, er búin að vera

Ég vil líka segja að þær aðgerðir sem ríkisstjórnin hefur gripið til í þessum aðdraganda á síðustu mánuðum vinna sannarlega með hagstjórninni, með peningastefnunni.

sem hægt er að fresta á skynsamlegan hátt, til að leggja sitt af mörkum, og er það mikilvægt. Í ljósi þess að það er fleira fólk hér að hlusta þá langar mig að nefna nokkra þætti er kannski búið að fara yfir hér í dag. Verðhækkanir hafa til að mynda ekki farið eingöngu í laun.

umfram aðra á tímabilinu 2013–2018, en á síðustu árum hefur — fyrir utan að launafólk hefur haldið áfram að fá ótrúlega háan hlut, ég kem aðeins inn á það aftur á eftir — þá hefur hagnaður fyrirtækjanna aukist verulega.

Það þarf að efla samkeppnis- og verðlagseftirlit. Það er alla vega mikilvægt að atvinnulífið axli sína ábyrgð eins og allir aðrir. Ég nefndi hérna kaupmáttinn. Ef við horfum á síðustu fjögur ár þá hafa raunlaun hækkað mikið og hafa í sjálfu sér lækkað furðulítið síðasta árið á meðan, ef við horfum á lönd eins og Bandaríkin eða Bretland, miðgildi nokkurra Evrópulanda eða bara Norðurlöndin, sem okkur líkar

í öllum tekjutíundum nema þeirri efstu. Það er eitthvað allt annað en stjórnarandstaðan hefur reynt að segja okkur hérna í dag. En þannig er nú staðan. Og það er fleira. Það er búið að tala mjög lengi um að leiguverð sé mjög íþyngjandi, sem það er, en það hefur engu að síður hækkað minna en húsnæði og laun fram undir þetta.

Og enn sjáum við að verðbólgan ætlar að verða há, sem þýðir að við munum fá meiri tekjur. Þannig að horfurnar eru nokkuð góðar.

og hann hefur bent á að það gæti þurft aukinn stuðning við lágtekjufólk, eins og við höfum talað um, sem og á mikilvægi húsnæðismálanna í því sambandi. Áhyggjuefnin eru að framleiðni fer minnkandi, verðbólgan er m.a. innflutt, það er neikvæður vöruskiptajöfnuður — þjónustujöfnuðurinn jafnar hann upp á móti — og af hverju er hann neikvæður? Jú, það er vegna þess að neyslan er svo mikil, það er vegna þess að við höfum umtalsvert mikinn kaupmátt enn þá og fyrirtækin líka. Þannig að það er hægt að gera betur. Ég held að við séum öll sannfærð um að það sé hægt og við þurfum að leggjast öll á eitt með það. Það er mikilvægt að ná einhvers konar þjóðarsátt um þessi efnahagsmál. Þar verða allir að leggja sitt af mörkum. Við eigum í raun og veru að hætta

við einfaldlega skuldum þjóðinni að horfa fram á við og setjast niður og finna þær lausnir sem eru til til að höggva niður verðbólgu. Við þekkjum allt of vel hvernig þetta var hér á árum áður og við þurfum ekki að fara í þann farveg aftur. Húsnæðismálin. Það er mikilvægt að halda áfram að byggja upp almenna íbúðakerfið með áherslu á leiguíbúðir fyrir tekjulága. Þar höfum við sett skýra stefnu um þá uppbyggingu og það er mikilvægt að fylgja henni eftir þrátt fyrir vaxtastigið og verðbólguna. Við þurfum að finna leiðir og þá sátt

Varðandi byggingarmarkaðinn þá er mikilvægt að halda honum við og fjármögnun þeirra verkefna sem þar eru. Við megum ekki lenda í sömu stöðu og eftir hrunið þegar byggingarstigið féll niður í mörg ár, fjögur, fimm ár, og svo tók það fjögur, fimm eða sex ár að byggja þennan geira upp aftur svo að hann kæmist upp á það framleiðslustig að geta framleitt nægilega mikið af húsnæði á ári. Það þarf 4.000 íbúðir á ári og jafnvel enn meira ef þessi innflutningur eða þessi fólksfjölgun á Íslandi heldur áfram eins og hún hefur verið síðastliðna 15, 16 mánuði þar sem hefur fjölgað um allt að 1.000 manns á mánuði á Íslandi. Þá munum við þurfa að byggja meira en ekki minna.

Það þýðir að það þarf líka að ryðja nýtt land. Það er mikilvægt að vaxtastigið hafi ekki of alvarlegar og varanlegar afleiðingar fyrir getu byggingaraðilanna til að nýta þau tækifæri sem slíkt samkomulag gefur. Við erum líka að vinna í regluverkinu. Það er unnið að breytingum á húsaleigulögunum þar sem m.a. er unnið með tillögur um að efla og styrkja umhverfi leigjendanna og styrkja rétt þeirra sem stuðlar að langtímaleigu og forgangsrétti. Skráningarskylduna þurfum við að endurskoða. Það urðu neikvæðar breytingar gagnvart þeim upplýsingum sem við þurfum að fá hérna í þinginu. Við þurfum að skoða aftur hvort hægt sé að gera þar betur, hugsanlega gegnum Skattinn eða einfaldlega að taka málið aftur upp á Alþingi. Það er skoðun varðandi svigrúm til að hækka húsnæðisbætur. Leigubremsan er eitt af þeim verkefnum sem við erum að vinna að. Það er starfshópur að störfum, sem mun ljúka störfum fyrir 1. júlí, með frumvarp sem kæmi þá í samráðsgátt í sumar með það að markmiði að það komi hingað inn í þingið strax í haust og sem fyrst. Það er verið að leggja lokahönd á hugmyndir um að setja ákveðnar hömlur á Airbnb-útleiguna, að setja heimildir yfir til sveitarfélaga í gegnum menningar- og viðskiptaráðuneytið. Við höfum átt ágætissamtöl um það. Ýmislegt er gert til þess annars vegar að fjölga íbúðum á leigumarkaði en líka til þess einfaldlega að auka jafnræði í ferðaþjónustunni á þeim markaði. Það er margt fleira sem við getum gert. Varðandi sveitarstjórnarmálin eru augljóslega tækifæri til að ná fram hagræðingu á sveitarstjórnarstiginu, til að mynda með sameiningu sveitarfélaga. Það er hægt.

Það er líka mikilvægt að virkja sveitarfélögin í samtali um aðhald og hagræðingu í opinberum rekstri. Það væri hægt að flýta upptöku fjármálareglna hjá sveitarfélögum til þess að auka aðhald samhliða því að það yrði hugsanlega gert hér á þinginu. Alla vega er sjálfsagt að skoða það og ýmislegt fleira sem við getum gripið til. Aðalatriðið er bara þetta: Verðbólgan er ógn sem við getum ekki lifað við. Vaxtastigið er það hátt að það verður íþyngjandi fyrir allt og alla. Þannig að ég ætla að leggja það til úr þessum ræðustól að við hættum að tala niður samfélagið á Íslandi heldur förum að leita leiða til þess að vinna niður verðbólguna, öll saman; hætta að horfa í baksýnisspegilinn, horfa fram á við og leggja allan þann kraft sem við höfum í það að ná niður verðbólgunni hratt og örugglega og vaxtastiginu þar með. Allt annað er býsna vel

Það er allt með okkur og horfur til bjartrar framtíðar á Íslandi svo fremi að við náum tökum á því að ná niður verðbólgu. Það getum við bara gert með einum hætti: Öll saman.

Virðulegi forseti. Eftir þrettándu stýrivaxtahækkunina er boðskapur ríkisstjórnarinnar sá sami. Stjórnin beinir tilmælum náðarsamlegast til heimilanna, fyrirtækjanna í krónuhagkerfinu, vinnumarkaðar og seðlabankastjóra að nú skuli taka höndum saman gegn verðbólgu og vaxtahækkunum. En það er lítið gert eða aðhafst í ríkisfjármálunum. Það er auðvitað ljóst að til skemmri tíma þarf að koma með lausnir fyrir þau sem lægst launin hafa og verða mest fyrir barðinu á núverandi ástandi, aðgerðir fyrir leigu- og húsnæðismarkaðinn, tímabundnar vaxtabætur, lækkun tolla og gjalda og að ríkisvaldið haldi aftur af eigin hækkunum. Við þurfum miklu markvissara samtal við atvinnulífið og auðvitað aðhald í ríkisfjármálum. Við getum farið yfir þetta allt en við eigum ekki síður að nota tækifærið til að kryfja það sem raunverulega gerir það að verkum að við stöndum hér enn einn ganginn í þingsal og ræðum hvernig við komum fólkinu okkar í var fyrir enn einum vaxtasirkusnum og enn einu verðbólguskotinu. Ísland er í öfundsverðri stöðu. Það er algengasti frasi ríkisstjórnarinnar. Kona sem gaf sig á tal við mig í gær upplifir sig ekki í öfundsverðri stöðu því að síðasta vaxtahækkun bætir 70.000 kr. við afborganir á láninu hennar. Og maðurinn sagði sögu sína af fasteignakaupum í Mogganum um helgina undir fyrirsögninni: Mig langar bara að gráta, hann er heldur ekki í öfundsverðri stöðu, ekki heldur fólkið sem tók húsnæðislán því fjármálaráðherra lofaði lágvaxtalandið, ekki heldur fólkið sem glímir við síhækkandi leiguverð og ekki fjölskyldan hverrar vikulegu matarinnkaup hækka um mörg þúsund krónur við hverja búðarferð. skulum viðurkenna vandann. Horfum á þá hluti sem ekki eru öfundsverðir. Verðbólga eftir faraldurinn byrjaði fyrr á Íslandi en annars staðar og virðist þrálátari þótt orkukreppan hafi verið minni hér en annars staðar. Stýrivextir eru margfalt hærri en hjá nágrannaþjóðunum. Ríkisstjórnin segir Ísland í öfundsverðri stöðu því að hlutfall skulda ríkissjóðs af þjóðarframleiðslu er lægra en hjá grannþjóðunum. Þetta er rétt svo langt sem það nær. En það sem skiptir máli er að hlutfall fjármagnskostnaðar af þjóðarframleiðslu er tvöfalt til þrefalt hærra en í nágrannalöndunum. Vaxtakostnaður hér samsvarar því sem stórþjóðir nota til að verja landamæri sín. Hvað er öfundsvert við þá stöðu? Ríkisstjórnin segir Ísland í öfundsverðri stöðu af því að hagvöxtur sé meiri hér en annars staðar. Það er líka rétt svo langt sem það nær, en hagvöxtur á hvern mann er minni hér en hjá nágrannaþjóðunum. Við höfum minni raunveruleg verðmæti til skiptanna fyrir hvern og einn innan landsteinanna og það er ekki öfundsverð staða. Þessar einföldu staðreyndir draga fram grundvallarskekkjur á okkar landi og það væri auðvitað freistandi að skrifa þetta allt á ríkisstjórnina en ekki að öllu leyti sanngjarnt. Veruleikinn er sá að rætur þessa vanda liggja í gjaldmiðlinum en það er réttmætt að gagnrýna ríkisstjórnina fyrir að hafa setið í sex ár og ekki sýnt nauðsynlegt aðhald við stjórn ríkisfjármála. Það er ekki bara Viðreisn sem hefur komið fram með tillögur um að draga úr ríkisútgjöldum. Það hafa fleiri gert eins og SA og fjármálaráð. Það er óstjórn í fjármálaráðuneyti Sjálfstæðisflokksins. En eru víðtækar skattahækkanir vinstri flokkanna lausnin? Aðgerðir í þá veru eru ugglaust betri en afneitun ríkisstjórnarinnar og aðgerðaleysi, en ekki varanleg lausn. Ég tel hins vegar skynsamlegra að setja okkur markmið um að vextir og fjármagnskostnaður ríkissjóðs lækki. Skattfé almennings á ekki að fara í það að borga allt of háa vexti heldur í velferðar- og heilbrigðiskerfið. Þetta gerist ekki nema með því að breyta kerfinu og taka upp evru. Það tekur tíma en er eina varanlega lausnin svo að umræða eins og þessi hér í þinginu verði ekki endurtekið efni. Pólitísk menning hér á Íslandi hefur snúist um skammtímalausnir og óskhyggju um að við getum náð stjórn á efnahagsmálum okkar eftir séríslenskum leiðum. Það er ekki að ganga. Staðan nú er einmitt endurtekinn vitnisburður um það. Það eru þrjár leiðir færar. Við getum fylgt aðgerðaleysisstefnu ríkisstjórnarinnar. Annar kostur er að fara skattahækkunarleið vinstri flokkanna. Báðar þessar leiðir eru skammtímalausnir. Þriðja leiðin er svo kerfisbreyting í gjaldmiðlamálum sem Viðreisn hefur talað fyrir og við viljum að þjóðin fái val um. Mitt markmið er að fyrir lok þessa áratugar verði öll íslensk heimili og fyrirtæki komin í þá öfundsverðu stöðu að geta sagt: Við búum við jöfn tækifæri. Við höfum sömu vexti og nágrannalöndin. Við höfum fyrirsjáanleika og stöðugleika. Við verjum meira fjármagni til heilbrigðis- og velferðarmála og minna í vexti en áður. Við eigum að sameinast um að verja stöðu þeirra sem lakast standa í þeirri verðbólguholskeflu sem nú gengur yfir en við verðum að takast á við grundvallarvandann um leið. Honum má ekki slá á frest, ella verðum við eins og hamstur á hjóli. Þeirri séríslensku og sársaukafullu hringekju verður að linna. Virðulegur forseti. Ég þakka fyrir þessa umræðu, það er ágætt að eiga hana í þessum sal. Töluvert mismunandi þau innlegg sem hér hafa fengið að heyrast; hver eru mjög málefnaleg, í öðrum ræðum er talað um landráð og glæpi, sem mér finnst bera vott um að öll lýsingarorð í efsta stigi hafi verið búin. hafi verið búin. Ég verð að segja það sem einn af forystumönnum þessarar ríkisstjórnar að auðvitað er staðan í efnahagsmálum snúin. Það neitar því ekki nokkur maður sem horfir á stöðuna. Við erum, á sama tíma og við erum með mikil umsvif og gott atvinnustig, með mikla verðbólgu og hún hefur verið þrálátari en spáð hafði verið og hún hefur verið þrálátari hér en t.d. í næstu nágrannalöndum okkar. En það er ekki hægt að koma hér upp og draga upp þá mynd að samfélagið sé í rústum, að ekkert hafi verið gert á undanförnum árum í velferðarmálum eða í efnahagsmálum eða í uppbyggingu atvinnulífs á Íslandi. Það er ekki hægt að koma hér upp og ræða um þær skattkerfisbreytingar sem gerðar voru, þar sem lækkaðir voru skattar á hina tekjulægstu og innleitt þrepaskipt skattkerfi, sem ranga aðgerð.

Það kemur mér á óvart. Það kemur mér líka á óvart að heyra hér talað um að ekkert hafi verið gert í heilbrigðismálum þar sem ekki bara hefur fjölgað þeim krónum sem hafa runnið til heilbrigðismála heldur hafa líka framlög aukist á mann og var ekki vanþörf á. Það kemur mér á óvart að stórfelldar fjárfestingar í heilbrigðiskerfinu hafi farið fram hjá einhverjum hv. þingmönnum því að þeim hefur svo sannarlega verið forgangsraðað sem og því verkefni að lækka kostnað fólks í heilbrigðiskerfinu, sem er risastórt velferðarmál. Hér er ekki rætt um það hvernig markvisst hefur verið unnið að því að efla þekkingargeirann á Íslandi sem hefur gjörbreytt íslensku atvinnulífi allt frá því að fyrstu lögin um stuðning við nýsköpun voru sett 2009 og markvisst hefur verið bætt við þau með þeim afrakstri að við erum að sjá aukna verðmætasköpun og breytta samsetningu í íslensku atvinnulífi. Og það kemur mér á óvart hvernig rætt er um húsnæðismál því að staðreyndin er sú að á undanförnum árum hefur loksins verið unnin langtímastefna í húsnæðismálum. Á undanförnum árum erum við loksins að sjá hið opinbera beita sér á húsnæðismarkaði sem birtist í því að þriðjungur nýrra íbúða á undanförnum árum hefur verið byggður fyrir tilstuðlan aðgerða hins opinbera. Þetta kemur ekkert af himnum ofan heldur vegna stefnumörkunar ríkisstjórnarinnar og eins og hæstv. innviðaráðherra fór yfir hérna áðan þá ætlum við ekkert að slá slöku við í þessu. Við ætlum að halda áfram.

Það veitir ekki af því að það vantar húsnæði, okkur fjölgar og við sjáum að þarna er virkilega aðgerða aðgerða þörf. Á sama tíma og við sjáum sannarlega þessar umbætur, hvort sem er í heilbrigðismálum, atvinnulífi, menntamálum, velferðarmálum, á sama tíma og við höfum markvisst breytt skattkerfinu, á sama tíma og ráðstöfunartekjur allra tekjutíunda jukust í heimsfaraldri, ekki bara vegna aðgerða stjórnvalda heldur líka vegna einbeittrar áherslu verkalýðshreyfingarinnar á að bæta kjör hinna tekjulægri,

Við vorum hér fyrr í dag að ræða velsældarvísa. Hver er staðan á þeim? Er staðreyndin sú að hér brenna öll hús og allt logar?

Það er svigrúm til umbóta en segir mér líka að við erum á réttri leið og við erum svo sannarlega að byggja hér upp það velsældarsamfélag sem við viljum sjá á Íslandi. Það höfum við gert með markvissum hætti á undanförnum árum í öllum þessum málaflokkum sem ég ræði hér. En þýðir það þá að allt sé frábært? Nei, það sagði ég ekki. Þetta er nefnilega ekki svart/hvít heimsmynd, en við verðum samt sem áður að gæta sanngirni í þeirri umræðu sem við stöndum hér fyrir. Ég gerði það að gamni mínu að skoða nýlega úttekt sem birtist í Economist þar sem birt er staða einstakra þjóðríkja á því sem er kallað félagslegir vísar eða Social Progress Index, með leyfi forseta. Hvar er Ísland þar? Jú, í fjórða sæti. Situr þar á topp fimm með Sviss, Noregi, Danmörku og Þýskalandi. Við skulum aðeins velta því fyrir okkur um hvað er verið að ræða hér. Við erum með vandamál, það er verðbólgan og það er vaxtastigið. Mjög margt annað gengur vel og einmitt vegna þess að það gengur vel — vegna þess að við erum ekki með samdrátt í okkar efnahagslífi, vegna þess að við erum með gott atvinnustig, vegna þess að við höfum verið að auka fjölbreytni í efnahagslífinu, vegna þess að við höfum verið að byggja upp velferðarkerfið — þá er ég ekki í nokkrum vafa að við munum lækka verðbólguna. Eins og hér hefur verið bent á í ræðum félaga minna, hæstv. ráðherra í ríkisstjórn, þá er staðan þannig að við sjáum, t.d. í umsögn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, að fjárlögin nú styðja við verðbólgumarkmið og aðgerðir Seðlabankans en það gæti þurft að grípa til aukins aðhalds á árunum 2024 og Það er sú ráðlegging sem við erum að fá, ekki bara frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum heldur frá fjármálaráði og öðrum aðilum. Ræðum það þá. Ræðum það hvernig við ætlum að ná fram því aðhaldi. Ríkisstjórnin hefur lagt fram tillögur í fjármálaáætlun þar sem við erum að gera ráð fyrir aukinni tekjuöflun með margbreyttum hætti. Við erum t.d. að leggja til aukna tekjuöflun frá lögaðilum, sem ég hefði haldið að hugnaðist mörgum hv. þingmönnum vel eins og þeir hafa talað hér. Við erum að leggja til hækkun á veiðigjöldum, fiskeldisgjaldið, við erum að leggja til aukna skattheimtu á ferðaþjónustuna í gegnum skemmtiferðaskipin. Við erum að leggja til aukna tekjuöflun á umferð af því að við vitum það sem hér erum að samsetning ökutækja er að breytast og það þarf að breyta þeirri gjaldtöku. Þetta erum við að gera á þeirri hlið. Við erum líka að boða aukið aðhald í rekstri. Það kann að vera að einhverjum þyki það ekki nóg en það nemur eigi að síður milljörðum og þýðir að við þurfum að skera niður í stjórnsýslunni hjá stofnunum ríkisins því að við erum líka búin að ákveða það að við ætlum ekki að fórna þeirri uppbyggingu sem hefur átt sér stað í velferðarkerfinu og í heilbrigðiskerfinu. Við ætlum ekki að láta þetta bitna á viðkvæmustu hópunum. Af minni hálfu kemur það ekki til greina. Það kemur ekki til greina og þess vegna höfum við lagt fyrir þingið þessa blönduðu leið tekjuöflunar og niðurskurðar til að ná fram því aðhaldi sem nauðsynlegt er til að ná niður verðbólgunni sem mun fara niður. En það er alveg ljóst að á meðan á þessu stendur er þetta þungt. Það er enginn hér í þessum sal sem skilur það ekki því að ég veit að hv. þingmenn eru það fólk sem ég þekki sem er í mestum samskiptum við fólkið í landinu. Auðvitað horfum við á þau samskipti út frá þeirri pólitík sem við stöndum fyrir en við vitum það öll að fólk á erfiðara með að ná endum saman, að matarkarfan er dýrari, að húsnæðislánin eru að hækka og þar munar auðvitað miklu um það hver staða fólks var, hvers konar lán það tók. Þess vegna Þess vegna höfum við sett af stað sérstaka vinnu með aðilum vinnumarkaðarins í að skoða sérstaklega stöðu ólíkra hópa þegar kemur að fasteignalánum, hver staða þeirra er í raun og veru þannig að unnt verði að bregðast við. Þar mun skipta máli, að sjálfsögðu, að bankarnir beiti sér. Þó að einhverjum kunni að finnast að þeir eigi ekki að hafa neina hlutverki að gegna er það ekki mín skoðun. Þar mun að sjálfsögðu líka skipta máli hvað stjórnvöld gera og við erum auðvitað þegar búin að stíga fyrstu skrefin í að hækka bæði vaxtabætur og húsnæðisstuðning til leigjenda. Þetta erum við að vinna með aðilum vinnumarkaðarins, alveg eins og við ákváðum á sama vettvangi, með aðilum vinnumarkaðarins, að rýna kjör ungbarnafjölskyldna sérstaklega. Það er einn af þeim hópum sem sannarlega þarf að standa vörð um í gegnum svona skafl. Það er alveg ljóst að verðbólga og vaxtastig leggjast misþungt, ekki bara á tekjuhópa heldur líka á fólk eftir því hvar það er statt á æviskeiðinu. Að þessu erum við að vinna. Hæstv. innviðaráðherra fór mjög vel yfir það sem stendur yfir í vinnu við húsnæðismál og enn og aftur leyfi ég mér að segja að það er ekki fyrr en með þeirri ríkisstjórn sem tók hér við 2017 að lagt er af stað í þá vinnu að móta langtímastefnu í húsnæðismálum þar sem horfst er í augu við það að ríkið hefur þar ákveðnu hlutverki að gegna, að markaðurinn mun ekki leysa öll viðfangsefni á húsnæðismarkaði.

Svona umræða skilar náttúrlega ekki nokkru. Ég segi það bara algjörlega frá mínum dýpstu hjartans rótum að ég vona svo sannarlega að við getum frekar nota tímann í að sammælast um raunhæfar aðgerðir þannig að ríkisfjármálin haldi áfram að styðja við aðgerðir Seðlabankans til að ná niður verðbólgunni, sem er stóra viðfangsefnið, en gætum um leið sanngirni þegar við ræðum stóru myndina þar sem staða Íslands er sterk. Ég er ekki í nokkrum vafa, út frá öllu því sem við höfum séð, til að mynda bara spám um hagvöxt á þessu ári, að það er mikil trú á íslenska hagkerfið. Það er vegna þess að íslenska hagkerfið er ekki eitthvert einangrað fyrirbæri. Það er vegna þess að það stendur styrkum fótum í öflugu samfélagi, samfélagi sem hefur verið að þróast í rétta átt, alveg sama á hvaða mælikvarða við horfum, okkar eigin velsældarvísa, Social Progress Index eða hvað það er. Þessu vil ég halda til haga um leið og ég segi það líka að ég er þess fullviss að meiri hluti þessa þings mun ná saman um aðgerðir sem munu sannarlega þjóna þessu markmiði, að styðja við þannig að við náum verðbólgunni niður því það er auðvitað stóra verkefnið núna. Það mun skila sér í lægri vöxtum og áframhaldandi lífskjarasókn fyrir Ísland.

Traust, trúverðugleiki og væntingar hafa bein áhrif inn í efnahagsmálin en þá þarf líka að þora að horfast í augu við stöðuna en ekki koma hingað upp og segja að það sé bara allt í góðu lagi. Nærri 10% verðbólga og 8,75% stýrivextir eru ekki ásættanlegt ástand og ég held að við hljótum að vera sammála um að það verði að bregðast við, enda bitnar þetta harðast á þeim tekjulægstu, skuldsettu og ungu fólki sem hvatt var til að fjárfesta í húsnæði í lágvaxtaparadísinni Íslandi. Við erum ekki sammála um að ríkisstjórnin hafi gert nóg en það virðist af umræðunni sem forystufólki ríkisstjórnarinnar finnist þau bara hafa staðið sig býsna vel, hafi gert nóg. Leggja í langa upptalningu á einhverju sem hefur verið gert á síðustu sex árum eins og ástandið núna sé náttúrulögmál sem þurfi ekki að bregðast við. En svo er ekki. Það verður að taka stór skref til uppbyggingar húsnæðis. Þar hefur ríkisstjórninni mistekist hrapallega og bara fallið á þessu prófi við að tryggja nægt framboð. Ríkisstjórnin hefur líka hafnað öllum tillögum um að koma böndum á leigumarkaðinn og kemur ekki með neinar tillögur til úrbóta. Leigubremsu má alls ekki ræða og engar tillögur í augsýn til að minnka bráða neyð fólks á leigumarkaði. Stærri fyrirtæki sem fá að gera upp í erlendri stöðugri mynt geta vel við unað enda þurfa þau ekki að stóla á fljótandi krónu sem veldur því að hér þarf að hækka stýrivexti margfalt á við það sem þekkist í nágrannaríkjum okkar, sem þó eru að glíma við verðbólgu en ekkert í líkingu við það sem við erum að upplifa hér. Herra forseti. Það er ekki hægt að standa hér og benda á verkalýðshreyfinguna sem aðalsökudólginn. Verkalýðshreyfingin var ekki kosin til að stjórna efnahagsmálum á Íslandi heldur til að gæta hagsmuna vinnandi fólks sem finnur harkalega á eigin skinni hvernig efnahagsóstjórnin er að fara með heimilin í landinu. Og það er tómt mál fyrir þingmenn Sjálfstæðisflokks og ráðherra Sjálfstæðisflokks að kyrja hér möntruna um að Samfylkingin vilji bara stækka báknið og hækka skatta. hvenær töluðum við um fjölgun opinberra starfa? Jú, það var þegar við hvöttum ríkisstjórnina til að fara í kraftmikla innspýtingu starfsfólks í heilbrigðis- og velferðarkerfið. Hvernig var því aftur svarað af ríkisstjórninni? Jú, alveg rétt, með afar óígrundaðri fjölgun ráðherra, eitthvað sem enginn var að kalla eftir og kostar á þriðja milljarð króna. Nú þegar hefur starfsmönnum fjölgað um 25 og starfshópar ráðuneytanna, sem eru á misháum launum, eru orðnir nærri 100 talsins. Þetta er ekki verkefni sem við ráðum við. Þetta er algerlega það sem ríkisstjórnin ákvað að gera. Og hvernig var tillögum okkar um auknar tekjur ríkissjóðs mætt? Tillögur um skattahækkanir á stórútgerðir og banka, til að skapa réttlátara skattkerfi til verndar þeim tekjulægstu og með auknum tekjum af skatti á hina ofurríku? Jú, ríkisstjórnin lækkaði bankaskattinn. Fallið var frá skattheimtu á fiskeldi, veiðigjöldin lækkuð, öll þjónustugjöld hækkuð, gjöld sem lögð eru á einstaklinga óháð tekjum. Jú, vissulega, lægsta skattþrepinu var komið á en það fengu allir, algerlega óháð tekjum upp allan listann, líka þeir tekjuhæstu sem höfðu enga þörf á slíkri ívilnun. En það mátti ekki tala um að hækka persónuafsláttinn. Svei mér þá. Til hamingju Ísland. Ég held að það sé fullreynt með efnahagsstjórn þessarar ríkisstjórnar. Það verður ekki búið við þetta mikið lengur. Ég legg til að hæstv. ríkisstjórn fari í kærkomið frí og eftirláti öðrum stjórnartaumana.

og ég verð bara að segja alveg eins og er, ég get ekki skilið á nokkurn hátt þessa ríkisstjórn og allra síst í hvaða himnaríki og fullkomnum hæstv. fjármálaráðherra lifir, að hann skuli geta leyft sér að koma hér upp aftur og aftur og fullyrða það að jafnvel þeir sem eru í neðstu tíund launastigans, eins og hann kallar það, hafi fengið stórkostlegar kauphækkanir. Hann neitar að horfa á staðreyndir málsins því að það er búið að svara því svart á hvítu

Kjaragliðnunin er orðin svakaleg og hún heldur áfram að aukast. Ríkisstjórnin hælir sér aftur og aftur af því að hún setji svo rosalega mikið inn í þetta kerfi að annað eins hafi ekki sést. En eitt passar hún sig virkilega á að nefna aldrei á nafn: Allar skerðingarnar í kerfinu. Frá 2020–2022 hafa skerðingarnar aukist, farið úr 62 milljörðum í 75 milljarða — 13 milljarða kr. aukning í skerðingum.

eru allir þessir skerðingarflokkar í almannatryggingakerfinu. Það eru skerðingarflokkar upp á 65% skerðingar, 45% skerðingar 38,35% skerðingar, 12,96% skerðingar, 11,9% skerðingar, 9% skerðingar.

Hvernig haldið þið að þeir einstaklingar sem lenda í öllum þessum skerðingum geti lifað af fjárhagslega?

orkukreppa, aðfangakeðjur rofnað. Hver er staðan í efnahagsmálum á Íslandi og í Evrópusambandinu? Hvernig lítur samanburðurinn út?

Það er áhugavert að bera saman helstu hagstærðir í Evrópu og á Íslandi, sem er fjallað um í nýjustu útgáfu Brussel-vaktarinnar. Evrópa var yfir okkur í verðbólgu fyrir stuttu en er núna aðeins undir. Skýringin er einna helst orkuverð sem fór hátt upp þegar skorturinn var sem mestur en hefur hjaðnað núna á síðustu misserum. Þrátt fyrir það er undirliggjandi verðbólga að hækka og bendir til viðvarandi verðþrýstings. Staðan á vinnumarkaði er sterk en atvinnuleysi mælist í sögulegu lágmarki

Þá er gert ráð fyrir að skuldahlutfall ESB verði 84% í ár og 83% á því næsta. Hér á Íslandi er skuldahlutfallið helmingi lægra en innan Evrópusambandsins.

Þá bendir allt til þess að kaupmáttur ráðstöfunartekna verði jákvæður á árinu 2024 í Evrópusambandinu eftir nokkurra ára samdrátt. Á Íslandi hefur kaupmáttur ráðstöfunartekna hins vegar aukist á undanförnum árum, uppsöfnuð aukning er 8% frá 2019–2021 en lækkaði örlítið á síðasta ári. Þessi kaupmáttaraukning hefur skilað sér best til tekjulægri hópa samfélagsins. Stóra verkefnið er að verja þessa kaupmáttaraukningu og til þess þarf samspil aðhalds í ríkisfjármálum og hóflegra kjarasamninga. Seðlabankastjóri talaði um það á blaðamannafundi Seðlabankans í síðustu viku þegar stýrivaxtahækkanir voru kynntar að með þeirri ríkisfjármálaáætlun sem liggur fyrir sé hið opinbera að taka fyrstu skrefin í að taka ábyrgð á stöðunni og að þessi mikli hagvöxtur muni auðvelda ríkinu að loka hallanum. að nauðsynlegt sé að vinnumarkaðurinn sýni ábyrgð og átti sig á því að það sé ekki endilega að hjálpa fólki að hækka nafnlaun. Við sjáum þá bara aukna verðbólgu sem aftur kallar á hærri stýrivexti. Þetta eru orð seðlabankastjóra sem ber að hlusta á og taka alvarlega. Við verjum ekki kaupmáttaraukningu með hærri nafnlaunum, við verjum hana með lægri verðbólgu. En það dugar ekki til. Til lengri tíma verðum við að horfa til þess að auka framleiðni til að bera þessar launahækkanir. Framlegðin hefur lítið vaxið undanfarin ár og meðalvöxtur hefur meira en helmingast þegar litið er til lengri tíma.

það tengsl kjarasamninga og ríkisfjármála í baráttunni gegn verðbólgu. Það er mikilvægt að koma í veg fyrir víxlverkun hækkandi launa og verðlags. Nýjustu verðbólgumælingar sýna 9,5% verðbólgu á ársgrundvelli og vonandi hefur toppnum verið náð. Við þurfum að gera enn betur. Það er mikilvægt að við skoðum fjármálaáætlun og aukum trúverðugleika hennar með frekari aðhaldsaðgerðum. Lykilatriði er að við látum þessar aðhaldsaðgerðir raungerast með fjárlögum í haust. Kaupmáttarþróun hefur verið með besta móti hér í samanburði við önnur lönd og til þess að við getum til lengri tíma haldið þeirri þróun áfram þurfum við á hóflegum langtímasamningum að halda. Með stýrivaxtahækkunum er verið að knýja fram útgjaldaminnkun heimila. Fyrir suma þýðir það hærri útgjöld en fyrir aðra þýðir það aukinn hvata til sparnaðar. Það fagnar því enginn að skuldsett heimili þurfi að borga meira vegna hærri vaxtakostnaðar stýrivaxtahækkanir eru líka hvatning til þeirra sem ekki finna fyrir þeim í buddunni til að spara. En það eru enn neikvæðir raunvextir. Ef Seðlabankinn sér fram á hóflegar launahækkanir er auðveldara fyrir bankann að lækka vexti sem er talsvert betri kjarabót en nafnlaunahækkanir fyrir flesta.

En til að draga þetta saman er áframhaldandi verkefni stjórnvalda að ná niður verðbólgunni og styðja þá sem finna mest fyrir hækkandi verðlagi. Þar skiptir sköpum í þeirri vinnu að ríkisfjármálaáætlun sé trúverðug og að vinnumarkaðurinn spili með.

Heimsfaraldur verðbólgu geisar nú hér á landi en þrátt fyrir að hægt sé að rekja uppruna hans til stríðsins í Úkraínu og breyttrar heimsmyndar eftir Covid er ástandið hér á landi sérstaklega slæmt sökum aðgerðaleysis stjórnvalda og keðjuáhrifa hinnar séríslensku verðtryggingar. Ekki hjálpar að hröð endurreisn ferðaþjónustu og ört vaxandi hlutfall erlends verkafólks hefur einnig óhefðbundin áhrif á íslenskt efnahagslíf þegar kemur að framboði og eftirspurn. Viðbrögð stjórnvalda við heimsfaraldri verðbólgu eru þó ansi ólík þeim sem við upplifðum við kórónuveirunni. Í stað samhæfðs átaks situr ríkisstjórnin að mestu aðgerðalaus og lætur sóttvarnalækni verðbólgu, seðlabankastjóra, sjá um að taka á sig allar skammirnar. Eina meðalið sem seðlabankastjórinn hefur í sinni verkfærakistu er að nota hið aldagamla tól til að berjast við verðbólgusóttir, það að hækka stýrivexti. En í hinu samtvinnaða hagkerfi Íslands eru vaxtabreytingar álíka áhrifaríkt tól og það að nota fallbyssu til að losa sig við lúsmý. Ólíkt því sem við sáum í baráttunni við kórónuveiruna eru viðbrögð ríkisstjórnarinnar handahófskennd og algerlega ósamhæfð. Þrátt fyrir að ástandið haldi áfram að versna og versna þá virðist ríkisstjórnin ekki tilbúin til þess að endurskoða það litla sem hún hefur þegar gert þrátt fyrir að augljóst sé að grípa þurfi til aðgerða. Þetta er þvert á það sem við sáum í baráttunni við kórónuveiruna þar sem ákvarðanir voru endurskoðaðar oft og mörgum sinnum þegar betri gögn lágu fyrir. Baráttan við hina skæðu verðbólgusótt krefst einnig samhæfingar aðgerða þvert á alla viðbragðsaðila. Hér sjáum við hins vegar ekkert þríeyki til staðar til að leiða okkur í gegnum þennan heimsfaraldur. Ekkert samráð er heldur haft við Alþingi og ekkert gert til að upplýsa þjóðina um gang mála. Allt leiðir þetta til þess að ekkert traust skapast og því enginn einhugur um að komast í gegnum þennan heimsfaraldur á farsælan hátt. Í stað þess að tækla krísuna sem þjóðin stendur frammi fyrir þá gerir ríkisstjórnin lítið annað en að benda til baka á vanmáttug viðbrögð fyrir nokkrum mánuðum eða á fjármálaáætlun næstu ára sem bæði hefur lítil áhrif á hið slæma ástand sem heimilin búa við akkúrat núna. Já, þið hækkuðuð barna- og húsnæðisbætur í upphafi faraldursins en þær vanmáttugu aðgerðir eru ekki nóg. Rétt eins og þið hertuð samkomutakmarkanir og fóruð í víðtækari aðgerðir til að stoppa kórónuveiruna þá er nauðsynlegt að styðja betur við bakið á þeim sem verða verst úti í þessum faraldri. Við sem höfum áratugareynslu af því að takast á við krísur klórum okkur í hausnum yfir því hversu lítið ríkisstjórnin virðist hafa lært af því að takast á við heimsfaraldur kórónuveiru. Samstarfið er ekkert, a.m.k. ekki í huga hæstv. fjármálaráðherra. Samhæfingin er engin og traustið er horfið. eins og að ríkisstjórnin hafi verið að sóla sig á Tenerife eða spila golf í Flórída því að engar teljandi tillögur eða aðgerðir hafa litið dagsins ljós. Er ekki kominn tími til þess að ríkisstjórnin hætti í þessu fríi sínu, bretti upp ermarnar, setjist niður með þinginu og samfélaginu öllu og fari í alvöruaðgerðir gegn verðbólgu og það strax?

Áskoranirnar hafa verið þó nokkrar; heimsfaraldur Covid-veirunnar, stríð í Úkraínu og nú sú töluverða verðbólga sem við horfum upp á í dag. Eftir þrettándu stýrivaxtahækkunina í röð er skiljanlegt að samfélagið sé þreytt. Hækkanir bíta verulega, matarkarfan og lánin verða dýrari og húsnæðismarkaðurinn er frosinn. Aðstæður eru erfiðar og stjórnvöldum ber að finna leiðir til lagfæringar. Til að hægt sé að ná niður verðbólgunni sem hraðast niður þurfum við öll að leggja hönd á plóg og sýna það í verki, hvort sem það er ríkið, atvinnurekendur eða samfélagið í heild. Ríkisstjórnin hefur brugðist við með auknu aðhaldi í fjármálum næstu tvö árin. Ásamt því að auka aðhald ætlum við að horfa til fjölgunar tækifæra til hagræðingar. Tækifærin til að nýta tæknina enn betur eru til staðar, bæði til að draga úr útgjöldum og bæta þjónustu við almenning. Einnig ætlum við að nýta betur þá húsakosti sem ríkið hefur til umráða ásamt því að sameina stofnanir þar sem það á við. Það er mikilvægt að minnast á það að við höfum fjölmörg tækifæri til að veita aðhald án þess að það hafi talsverð áhrif á þjónustustigið. Mikilvægi þess að sýna aðhald á tímum sem þessum er óumdeilt, en það hefur alltaf verið erfitt að taka þá ákvörðun að lækka fjárútlát til verðugra málaflokka og verkefna. Ríkisstjórnin var raunsæ á aðstæður og lagði áherslu á mikilvægi þess númer eitt, tvö og þrjú að niðurskurðarhnífurinn kæmi ekki nálægt heilbrigðis- og velferðarþjónustu hér á landi. Það hefur alltaf verið okkar hagsmunamál í Framsókn að heilbrigðis- og velferðarþjónusta skuli tryggð, óháð efnahagssveiflum, og það er nákvæmlega það sem við erum að gera. Við erum til að mynda að stíga stór skref í að efla heilbrigðiskerfið til framtíðar. Þar er hæstv. heilbrigðisráðherra, Willum Þór Þórsson, að ganga í mikilvæg verkefni og það er ánægjulegt að engum fjárhagslegum brekkum verður þar bætt við. Stærsta verkefnið er án efa áframhaldandi uppbygging nýs Landspítala. Um er að ræða uppbyggingu lífsnauðsynlegra innviða fyrir samfélagið allt og við megum ekki stíga á bremsuna. Gert er ráð fyrir að enn meiri kraftur verði færður í uppbyggingu á næsta ári. Í öðrum málaflokkum, að undanskildum löggæslu, verður aðhaldi beitt og fjármunum forgangsraðað í þágu viðhaldsuppbyggingar þeirrar grunnþjónustu sem hið opinbera veitir. Sem dæmi má nefna vegamál en um 32,5 milljörðum kr. verður bætt í útgjöld til vegamála á næstu árum. Á móti falla niður tímabundin útgjöld sem m.a. leiða af fjárfestingarátaki ríkisstjórnarinnar sem var innspýting ætluð til þess að sporna við efnahagslegum áhrifum heimsfaraldursins. En heimsfaraldurinn en liðinn og því er hægt að forgangsraða fjármunum á annan hátt. Það þýðir þó ekki að fjárfestingar til vegaframkvæmda stoppi. Þvert á móti munum við halda áfram að fjárfesta í mikilvægum samgönguinnviðum um allt land. Fjármögnun til frekari uppbyggingar og viðhalds á vegakerfinu verður aukin á næsta ári og fer stigvaxandi á hverju ári í kjölfarið. Þetta er til að mynda gríðarlegt byggðamál en það eru mörg samgönguverkefni á landsbyggðinni sem þola ekki bið. einnig vert að ræða mál málanna í dag, húsnæðis og leigumarkaðinn. Við erum öll meðvituð um að þörf er á frekari aðgerðum á húsnæðismarkaði og þá sérstaklega í þágu ungs fólks og annarra fyrstu kaupenda. Ásamt þessu þarf að standa vörð um viðkvæma hópa á leigumarkaði. Það eiga allir að geta tryggt sér þak yfir höfuðið. Verkefnið er margþætt og það er engin ein töfralausn til staðar, því miður. Ríkisstjórnin ætlar að ráðast í fjölmargar aðgerðir í því skyni að standa vörð um umrædda hópa og koma húsnæðismarkaði á réttan kjöl. Sem dæmi má nefna hækkun húsnæðis- og vaxtabóta auk hærri skerðingarmarka og eflingu barnabótakerfisins. Mest aðkallandi verkefnið er þó að byggja meira með því framboð á íbúðum, sérstaklega íbúðum fyrir þá sem eru að stíga sín fyrstu skref á húsnæðismarkaði. Í júlí í fyrra kynnti hæstv. innviðaráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson rammasamning þess efnis að byggja 35.000 íbúðir á næstu tíu árum. Þetta krefst samvinnu ríkis og sveitarfélaga og einkaaðila og horfi ég bjartsýnn á það að þessu markmiði verði náð. Virðulegur forseti. Það fer enginn leynt með það að við glímum við erfiðar áskoranir í efnahagsmálum. Við þurfum þó að halda áfram í takt við kröfurnar og horfa bjartsýn fram á veginn. Verkefnið er stórt og besta leiðin til að takast á við stór verkefni er að gera það saman.

Herra forseti. Hér ríkir stjórnleysi á öllum sviðum og ekki hvað síst á sviði efnahagsmála en stjórnleysi á öðrum sviðum hefur auðvitað áhrif á efnahagsmálin líka. Þegar þessi ríkisstjórn tók til starfa var sérstaklega tilkynnt um að þetta væri ekki ríkisstjórn um stór pólitísk mál, þetta væri ríkisstjórn um stöðugleika og breiða pólitíska skírskotun.

en hún náði þó breiðri pólitískri skírskotun því að mér sýnist og heyrist meira og minna allir vera búnir að átta sig á því að það gangi ekki lengur, þetta stjórnleysi þessarar ríkisstjórnar á öllum sviðum. Ríkisstjórnin hefur ítrekað sett met í útgjaldaaukningu. Engin ríkisstjórn hefur eytt eins miklum peningum og þessi, engin hefur aukið útgjöldin eins mikið og þessi, hvort sem litið er til krónutölu eða hlutfallslegrar hækkunar, og engin ríkisstjórn hefur verið eins svartsýn á eigin getu til að ná stjórn á efnahagsmálunum, ná stjórn á útgjöldum ríkissjóðs. Hv. þm. Bergþór Ólason spurði nýverið um það hversu mikill uppsafnaður halli þessarar ríkisstjórnar yrði á árunum 2020–2027 miðað við fjármálaáætlun.

á verðlagi hvers árs. Þegar við lítum til núvirðis mun þessi ríkisstjórn á þessu tiltölulega skamma tímabili ná að safna upp halla sem nemur yfir 1.000 milljörðum kr.

fór með ríkisútgjöldin yfir 1.000 milljarða á einu ári. Það var nokkuð áfall fyrir marga að sjá að allt í einu væru útgjöld ríkisins orðin þetta mikil en þá fylgdi sögunni að

Nú sést ekki einu sinni í þessa 1.000 milljarða því að útgjöldin hafa hækkað um mörg hundruð milljarða síðan þá og ekkert útlit fyrir annað en að útgjaldaaukningin haldi áfram og versnar bara og versnar. Tökum dæmi af árinu 2025 sem styttist nú í. Í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar fyrir þremur árum síðan var gert ráð fyrir að útgjöld þess árs yrðu 300 milljörðum kr. minni en nú er áætlað. Með öðrum orðum, herra forseti: Á þremur árum hefur svartsýni þessarar ríkisstjórnar á eigin getu til að ná stjórn á efnahagsmálunum aukist að því marki

Allir sýndu því skilning á Covid-tímanum þegar ríkisstjórnin bað sér griða og sagðist myndu þurfa að auka útgjöld ríkisins töluvert til að takast á við heimsfaraldur, neyðarástand á heimsvísu, enda var þá verið að loka fyrirtækjum og í raun koma í veg fyrir verðmætasköpun í samfélaginu að miklu leyti. Það þurfti að halda þessum fyrirtækjum á lífi á meðan á því stæði og ýmis önnur útgjöld féllu til til að takast á við þennan faraldur. Þessu sýndum við skilning hér í þingsal enda fylgdi sögunni að þegar Covid-faraldurinn væri liðinn hjá eða efnahagsleg áhrif hans þá yrði strax farið í að spara og greiða niður þær skuldir sem upp hefðu safnast. En hver varð raunin? Raunin varð sú að í þessu sérstaka ástandi, á meðan á þessum heimsfaraldri stóð, hafði orðið til nýtt gólf í útgjöldum ríkisins; gólf sem þessi ríkisstjórn byggði svo jafnt og þétt ofan á og heldur áfram að byggja ofan á, eins og ég nefndi áðan, og heldur áfram að slá eigin Íslandsmet í útgjöldum ríkisins. Það versta við þetta er að við sjáum engan afrakstur, við sjáum engan árangur af þessum gífurlegu útgjöldum. Hér koma hæstv. ráðherrar og hv. þingmenn stjórnarliðsins og segja: Við höfum verið að standa vörð um heilbrigðiskerfið. En hver er raunin? Hafa biðlistar verið lengri en nú eða biðin á biðlistum eftir því að komast inn á biðlista? Hefur heilbrigðiskerfið verið betur rekið undanfarin ár

Það er í raun óskiljanlegt, herra forseti, að við þær aðstæður sem nú eru uppi á verðbólgutímum; Covid-faraldurinn liðinn hjá, stríðsverðbólgan sem hafði áhrif um tíma úr sögunni, þá skuli ríkisstjórnin kynda verðbólgubálið sem mest hún má með því að slá enn og aftur fyrri met í útgjöldum ríkissjóðs og kemur svo og státar sig af því að hér sé töluverður hagvöxtur, umsvif í hagkerfinu. Skárra væri það nú miðað við þessi gífurlegu útgjöld ríkisstjórnarinnar. En það hvarflar ekki að henni að nýta auknar tekjur vegna þessara auknu umsvifa til að

Afleiðingarnar sjáum við í verðbólgunni. Á húsnæðismarkaði er sannarlega neyðarástand, hvort sem það birtist í stórauknum greiðslum fólks af lánum sínum vegna aukinnar verðbólgu, sem munu bara vaxa um fyrirsjáanlega framtíð, eða skorti á húsnæði. Hvað fáum við frá ríkisstjórninni sem viðbrögð við því? Við fáum fleiri glærusýningar, oft og tíðum í samstarfi við borgarstjórann í ráðhúsinu hér handan við götuna. Mig minnir að fyrst hafi verið kynnt áform um 18.000 nýjar íbúðir, svo 20.000, einhvern tímann held ég að ég hafi heyrt talað um 30.000, svo fór það aftur í 25.000 og nýjasta talan er 35.000 nýjar íbúðir á glærum en í raunveruleikanum ekkert. Samtök iðnaðarins spá því raunar að það verði 65% samdráttur í byggingu nýrra íbúða. Svona starfar þessi ríkisstjórn. Þetta snýst allt um umbúðir, sýndarmennsku, ekkert um innihaldið, hvað þá raunverulegar aðgerðir til að takast á við vandann. Og á sama tíma og metfjöldi hælisleitenda heldur áfram að koma til Íslands, að því marki að þeir urðu fleiri sem komu hingað heldur en til Danmerkur að sækja um hæli, og ekki bara hlutfallslega heldur fleiri einstaklingar, þá sýnir ríkisstjórnin engin viðbrögð önnur en þau að reyna eftir fremsta megni að takast á við orðinn hlut með því, verandi búin að ryksuga upp leigumarkaðinn, að leggja nú fram frumvarp um að atvinnuhúsnæði, skrifstofu- og iðnaðarhúsnæði, megi breyta í einhvers konar flóttamannabúðir eða skjólgarða eins og þau vilja víst kalla það. Dæmigert fyrir þessa ríkisstjórn að gefa hlutunum nýtt nafn til að fela innihaldið. Við ástand eins og þetta, það hrikalega efnahagsástand sem blasir við okkur öllum, þá getum við ekki lengur leyft í ríkisstjórninni að komast upp með að tala bara út frá umbúðunum. Hún verður að fara að líta á innihaldið og hún verður að bregðast við þessu ástandi, þótt ekki væri nema með því að hætta að kynda bálið. Það er líklega til of mikils ætlast af þessari ríkisstjórn að hún taki forystu og leiði okkur út úr vandanum með lausnum en megum við ekki a.m.k. biðja hana að hætta að valda tjóni?

það er ekki að ástæðulausu sem við gerum það. Við erum að upplifa mestu verðbólgu frá hruni og eru vaxtahækkanir Seðlabankans farnar að bíta og hafa verulega

Fjármálaráðherra tönnlast stanslaust á því að heimilin hafi aldrei haft það betra og neitar að horfast í augu við veruleikann. Staða margra er sú að þau fengu launahækkun upp á 30–60.000 en á sama tíma hefur afborgun af óverðtryggða láninu þeirra með breytilegu vöxtunum hækkað um 150.000 eða meira. Kannski þarf hæstv. fjármálaráðherra bara að finna sér nýtt starf og skila lyklunum, eins og rætt hefur verið um einhvern tímann áður. Verð lífsnauðsynja hefur verið að hækka langt umfram vísitölu.

Allt þetta hefur gert það að verkum að mörg heimili berjast nú í bökkum og safna skuldum þrátt fyrir fullyrðingar ráðherra um annað. Fjármálaráðherra heldur því einnig statt og stöðugt fram að of miklar launahækkanir að undanförnu séu að valda þessari verðbólguaukningu, almenningur sé að eyða of miklu. Þær krónutöluhækkanir sem lífskjarasamningarnir skiluðu voru ekki þess valdandi að setja hér allt á hliðina. Lægst launuðu hóparnir fengu vissulega hlutfallslega meiri hækkanir, aðrir fengu minni hækkun,

Eftir Covid tók ferðaþjónustan við sér svo um munaði með tilheyrandi ruðningsáhrifum. Það hafði áhrif á alla þætti samfélagsins. Eftirspurn eftir vinnuafli jókst mikið og það hafði m.a. þau þau áhrif að flytja þurfti inn starfsfólk. Einhvers staðar varð fólk að búa og það jók eftirspurn eftir húsnæði og hefur haft mikil áhrif á íbúðamarkaðinn. Bílaleigur hafa þurft sitt og auðvitað þurfa ferðamenn að fá þjónustu og mat. Allt þetta hefur áhrif á verðlag í landinu. Við þingmenn Viðreisnar höfum svo ítrekað bent á að ríkisfjármálin eru beinlínis að valda verðbólgu. Það að halda því fram að verðbólgan sé bara drifin áfram af hækkun launa er fásinna. Það er auðvitað þægilegt fyrir ríkisstjórnina að benda bara á verkalýðshreyfinguna og líta ekkert í eigin barm. Staðreyndin er hins vegar sú að verkalýðshreyfingin þarf að starfa innan íslensks raunveruleika. En hver er hann? Hann er eins og veðrið á Suðurnesjum síðustu daga en þar hefur verið vindasamt, kalt og blautt. Íslenskur veruleiki er sveiflukenndur með viðvarandi vaxtahækkunum og litlum félagslegum stöðugleika. Forseti. Við þurfum á því að halda að hér taki við ríkisstjórn sem hefur það á sínum verkefnalista að tryggja íslenskum almenningi stöðugan gjaldmiðil, sambærileg vaxtakjör og í nágrannalöndum en umfram allt, virðulegur forseti, félagslegt öryggi.